Отже, колеги, прошу приготуватися до реєстрації і прошу провести реєстрацію. Прошу зареєструватися.

Зареєстровано 345 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні у нас надзвичайно важливий день. Як я і обіцяв на попередньому засіданні, цей тиждень ми розпочнемо з розгляду Закону про деокупацію № 7163. Об'ємний, але разом з тим дуже важливий і знаковий закон, і тому я прошу всіх народних депутатів максимально активно взяти участь і в обговоренні, і в голосування за даний закон. Я переконаний, сьогодні ми повинні його прийняти в цілому, і від сьогодні згідно рішення Верховної Ради України Російська Федерація повинна бути визнана країною-агресором. Також сьогодні буде пропонуватись включення до порядку денного сесії законопроекту 7428 для прийняття рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 18-му році для проведення спільних навчань. Блок питань безпеки і оборони має важливі знакові питання, і я сподіваюсь на злагоджену і ефективну роботу сьогодні у Верховній Раді України. Але хочу нагадати, що сьогоднішній робочий день розпочинається з 30 хвилин виступів від уповноважених представників депутатських фракцій і груп. І я прошу фракції і групи провести запис на виступи з трибуни. Прошу представників усіх фракцій взяти участь у записі і прошу записатися на виступи. Будь ласка.

Від "Народного фронту"… До слова запрошується фракція "Народний фронт" і лідер фракції Максим Бурбак. "Народний фронт", будь ласка, Максим Бурбак. 10:05:13 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, ще у минулому році ми зверталися до всіх вас, зверталися до наших громадян України з тим, що перший робочий тиждень нового року ми розпочнемо з розгляду у другому читанні законопроекту, який вперше і врешті-решт визнає Росію країною-агресором. Це дуже важливий законопроект, і сьогодні у цьому залі ми всі розставимо крапки над "і" і покажемо всім нашим громадянам, хто є дійсно патріот, який вболіває за нашу країну, яка бореться з агресором, з Російською Федерацією, а хто просто є колаборантом. Цей законопроект дуже важливий, тому що вперше визначається Росія як агресор. По-друге, це визначається статус окупованих територій як Криму, так і Донбасу. І це дозволить нам підвищити нашу присутність в міжнародних судах з тим, щоб створити консолідовану позицію і позиватися до Росії, яка тепер буде відповідати як країна-окупант за всі злочини, буде нести політичну, буде нести кримінальну і матеріальну відповідальність за те, що вона створила на тимчасово окупованих територіях. Деякі з вас скептично ставилися, коли у 2014 році урядом Арсенія Яценюка було прийнято рішення щодо позову до… "Нафтогазу України" до "Газпрому". Всі казали, що неможливо виграти. Але цього року всі святкували, тому що ми здобули перемогу у Стокгольмському арбітражі і повернули нашій державі 55 мільярдів доларів незаконно сплачених і нарахованих нам країною-агресором. Тому це рішення дозволить нам суттєво поліпшити наші позиції в міжнародних судах. І тепер вже Міністерство юстиції повинно подавати позов проти країни-агресора. Врешті-решт цей законопроект дозволить ефективніше воювати з агресором на сході України. Тому я звертаюся до всіх депутатів, відповідальних депутатів, не політиканів, а депутатів, які вболівають за нашу країну, чи хтось з вас не визнає Росію країною-агресором і, що вона створює злочин з 2014 року на нашому сході України? Я це визнаю. Чи хто з вас не хоче підтримати Україну в позовах до країни-агресора для того, щоб захистити наших громадян від того свавілля, яке коїться зараз в Криму і на Донбасі? Я з цим згоден. Тому я звертаюся до всіх, незважаючи на позиції фракцій, незважаючи на позиції політичних партій, ви повинні сьогодні бути політично відповідальними громадянами України і повинні віддати всі свої голоси за те, щоб врешті-решт Закон про повернення окупованих територій було прийнято в цій сесійній залі. Це сьогодні випробування для парламенту і я впевнений, що український парламент з гідністю пройде це випробування. Слава Україні! Дякую вам. І до слова запрошується представник "Блок Петра Порошенка", голова фракції Артур Герасимов. Будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Шановні виборці! Перш за все дозвольте мені від фракції Партії "Блок Петра Порошенка" щиро привітати українців з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю всім громадянам здоров'я, достатку, і головне – миру. Новий рік Верховна Рада починає з низки законопроектів, які спрямовані на зміцненні обороноздатності і відновлення суверенітету України, і серед них особливу вагу має законопроект про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово купованими територіями в Донецькій та Луганській областях, що є реалізацією стратегії Президента України з цього питання. Цей документ втілює чітку та послідовну позицію Президента України, яку повністю поділяє фракція партії "Блок Петра Порошенка". Україна не здасть жодного метра ворогові і не відгородиться від своїх громадян на поталу терористам та окупантам. Наступне. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" висловлює свою підтримку ініційованому Президентом України законопроекту 7440 про створення Вищого антикорупційного суду. Над редакцією цього проекту працювала команда міжнародних експертів, які були у складі співавторів Закону про НАБУ. У своїй роботі вони чітко дотримувалися усіх рекомендацій Венеціанської комісії. Однак для ефективного і якісного доопрацювання законопроекту необхідна участь усіх сил парламенту. Тому пропонуємо колегам з інших фракцій та груп також провести зустрічі із командою експертів, причетних до розробки законопроекту. Я думаю, що вони будуть готові дати відповіді на всі запитання. Далі. Події в інформаційному полі в останні дні оголили гостру необхідність підвищення ефективності нашої протидії поширенню неправдивої інформації у ЗМІ. Зараз весь прогресивний світ приділяє особливу увагу цьому питанню. Франція, Німеччина, інші країни світу створюють законодавчу базу для боротьби з поширенням брехні за допомогою медіа. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" закликає Комітет з питань свободи слова, інформаційної політики створити робочу групу для розробки відповідного документу. Насамперед своє бачення подолання проблеми розповсюдження брехні повинні подати самі журналісти. Адже, як показує досвід останніх днів, жертвами фейків стають не лише звичайні громадяни, а і співробітники поважних видань. Тому ми закликаємо представників засобів масової інформації, громадськості, експертного середовища долучитися до цієї роботи. Також фракція партії "Блок Петра Порошенка" черговий раз наголошує на необхідності вирішення і кадрових питань парламенту. Це стосується обрання аудитору НАБУ, обрання суддів, Конституційного Суду тощо. Також наша фракція привертає вашу увагу на необхідності розгляду законопроектів, ініційованих Президентом України щодо скасування електронного декларування для громадських організацій. Мова йде про законопроекти 6675 та 6674. Також просимо включити в порядок денний сьогоднішнього дня законопроект про деконцентрацію у сфері земельних відносин (7363). Це президентський законопроект, який спрямований на посилення реформи децентралізації, на посилення боротьби з корупцією у сфері земельних відносин та посилення захисту від рейдерства. Дякую. Дякую. У нас сьогодні блок буде "включення в порядок денний сесії" і я запропоную, щоб 7673 був включений в порядок денний цього тижня. Дякую дуже вам. Від "Волі народу" до слова запрошується Лабазюк Сергій Петрович. Шановні колеги, пане Голово, дорогий український народе! Сесійна зала Верховної Ради завжди була місцем прийняття фундаментальних рішень: тут приймали Декларацію про державний суверенітет, з цієї трибуни озвучували Акт про незалежність, саме в цій залі ми прийняли рішення про припинення кровопролиття на Майдані у 2004 році. Народні депутати в найвідповідальніші моменти історії брали на себе всю повноту відповідальності. І сьогодні саме один з таких днів, з таких моментів. Було багато спекуляцій навколо законопроекту про реінтеграцію реінтеграцію Донбасу: тотальна зрада – від одних і тотальна перемога – від інших. Очікувати дива від прийняття в цілому законопроекту 7163 не варто. Росіяни та їхні бойовики в один момент не покинуть території, ми всі це прекрасно розуміємо. Україні доведеться пройти довгий і непростий шлях повернення своїх територій. Але, щоб це відбулося, ми сьогодні маємо взяти всю відповідальність на себе і закласти для цього законні правові підвалини. На моїй пам'яті жодна ініціатива так ретельно і кардинально не обговорювалася і не опрацьовувалася до другого читання, як законопроект про реінтеграцію Донбасу. Парламент фактично переписав з нуля поданий законопроект. Тому депутатська група "Воля народу" закликає всі фракції та групи без політиканства підійти до цього питання. Нині Україна на роздоріжжі. Якщо ми не хочемо, щоб на сході закріпилося нове Придністров'я, треба діяти. Колеги, питання безпеки нерозривно пов'язане з економічною стабільністю і розвитком. Один з факторів, що гальмує економіку, - тотальний провал приватизації. Країна до цього часу не може відійти від жахів 90-х "прихватизації". У нас Фонд держмайна гордиться тим, що за 26 років своєї діяльності приніс до бюджету 118 мільярдів, але ж у нас сьогодні дефіцит тільки за один рік 140 мільярдів Пенсійного фонду. Нині у державній власності перебуває більше як 3,5 тисячі державних підприємств, дві третини з них збиткові. Держава продовжує неефективно управляти, а платники податків фінансувати своїми грошима ці підприємства. Наша депутатська група переконана, за таких умов єдино можливий варіант – прийняти у другому читанні та в цілому законопроект номер 7066 про приватизацію. Держава нарешті має вийти з цього зачарованого кола. Україна має потенціал, щоб стати економічно розвинутою та заможною, але для цього потрібна прозора, ефективна та прогнозована робота на всіх рівнях. Дякую за увагу. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" до слова запрошується… Роман Семенуха передає слово для виступу Олегу Березюку, будь ласка. Вельмишановні пані і панове! Бідні, залежні і обдурені, саме такими людьми можна керувати і маніпулювати. Реальність є такою, що у високогірних районах Карпат і в інших регіонах сотні, тисячі людей живуть без зарплати декілька місяців. Бідні, залежні і обдурені. По країні закривається дрібний бізнес. Чому? Непомірні тарифи на електрику, тепло, ціни на паливо не дозволяють функціонувати, а купівельна спроможність людей в Україні є практично на нулі. Бідні, залеж ні і обдурені. Нарешті парламент голосно заговорив, що Росія – агресор, окуповані території, і маємо дати гідну відсіч. Чому раптом парламент так заговорив: сміливо і відверто? Тому що на третій рік війни створив гібридний закон, який дурить людей. Закон, в якому так і немає слова "війна": війна Росії проти України. А створені заходи: заходи, якими буде керувати не українська держава, а просто одна людина. В законі, в якому так і не з'явилася дата війни, яка буде захищати тих українців, які залишилися на окупованій території, і воїна, який у війні захищає українську землю. У цьому законопроекті так і не має окупованих територій, а є територія, яку визначать, на якій буде заходитися - хто? - армія окупанта. Цей законопроект, який сьогодні буде розглядатися в парламенті, це –обдурення українських людей. Під красивими словами в преамбулі немає жодної відповідальності в тілі закону у ворога, віковічного ворога України.

яка в гібридний спосіб буде знищувати українську суверенність і українську незалежність. Не можна домовлятися з тигром, коли твоя голова в його пастці. Цей законопроект сьогодні має бути доопрацьований у другому читанні і тільки при наявності дати війни, окупації і відповідальності ворога може бути прийнятий в цьому парламенті, бо потрібен для української незалежності і суверенності. Дякую. Від Радикальної партії до слова запрошується Радикальна партія і лідер Радикальної партії Олег Валерійович Ляшко. Будь ласка, Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, шановні колеги, з нового року набула чинності норма Угоди про асоціацію з Євросоюзом, якою забороняється купувати молоко у селян з приватних господарств. 14 мільйонів людей живе в українському селі. Переважно їхні заробітки – від продажу молока, від городини. В результаті того, що влада прийняла таке на себе зобов'язання, сьогодні дуже суттєво впала ціна на молоко: купляли в людей по 5 гривень за літр, тепер 2 гривні за літр, і тепер забороняють людям купувати молоко, продавати його, і перекупники відмовляються приймати молоко у селян. Через місяць набуде чинності ще одна норма, яка забороняє продавати городину, яку селяни виростили у своєму господарстві. У мене питання до уряду, до Президента, до парламентської більшості: за рахунок чого жити українським селянам? Тому треба припиняти цю політику. Натомість нам розказують, що угода з Євросоюзом дає можливості реалізовувати свою продукцію. Давайте подивимося, скільки продукції реалізували: за 10 днів цього року вичерпана річна квота на продаж без мита у Євросоюз кукурудзи, пшениці, меду, соків, інших товарних позицій, а 355 днів наша продукція має продаватися на Євросоюз, ми маємо сплачувати мито. Внаслідок цього вона стає дорожчою і менш конкурентоздатною. Чому влада не "рубає вікно" на інші ринки, крім Європи? Ринок Китаю, Ірану, Саудівська Аравія, Інші ринки! Для того, щоб продавати свою готову продукцію, а не торгувати сировиною. Один із віце-прем'єрів хвалиться, на своєму Фейсбуці виставила: 5 країн Євросоюзу печуть хліб з нашого зерна. Немає, чим хвалитися, тому що минулого року продали 40 мільйонів тонн зерна замість того, щоб продати борошно, хлібобулочні вироби, макарони із українського зерна, щоб переробка була в українському селі. А не вивозимо зерно, потім в Україну завозять французькі булочки, макарони, спагеті, лапшу вішають на вуха нашим людям і розказують про переваги імпорту. Ніколи ніде в світі не люблять жебраків іпопрошаек. Для того, щоб ми були сильними, ми повинні торгувати своєю ми повинні захищати національного виробника. Тому ми вимагаємо від уряду ініціювати перегляд Угоди з Євросоюзом, збільшення квот на постачання нашої продукції без мита, пошуку нових ринків, відмова від зобов'язання про заборону продажу українського молока. Кажуть, що погане українське молоко, неякісне хочуть просто, щоб вирізали корів, а потім будемо пити якісну польську, білоруську, голландську і всю іншу бодягу, а наші люди будуть ходити побиратися. Ми – проти цієї політики, ми – за те, щоб Україна була сильна, щоб українські люди заробляли, щоб українці були багаті і мали достойне життя. Дякую. До слова від фракції "Батьківщина" запрошується Рябчин. Будь ласка, пане Олексій. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. ГОЛОВУЮЧИЙ. Мустафа. РЯБЧИН О.М. Сьогодні Верховна Рада буде розглядати законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. Влада вже довгий час створює хибне очікування, маніпулює з назвою цього законопроекту. Це ніяка не реінтеграція, це ніяка не деокупація. Дива не станеться у випадку, якщо Верховна Рада сьогодні проголосує за цей законопроект, і території окуповані до нас не повернуться, і Росія не піде геть. Що є в цьому законі? Нарешті на четвертий рік війни окупація називається окупацією, називається держава-агресор та посилюється захист наших військових. На жаль, ще йдуть консультації для того, для того, щоб ті вади законопроекту, які в ньому залишилися, а саме, захист правозахисної ланки і є вимоги наших правозахисників українських і міжнародних – посилити захист цивільного населення у разі цього законопроекту. Ідуть консультації, я сподіваюсь, що компроміс буде знайдений. І це принципова позиція "Батьківщини" – захищати людей, щоби в мирному Маріуполі, у мирному Слов'янську, у мирному Сєвєродонецьку люди відчували себе українцями, гідні цієї нації. Я звертаюся до дипломатів. Якщо нарешті на четвертий рік ми назвемо війну війною, агресію – агресією, окупацію – окупацією, у вас буде більше роботи. Якщо десь в якихсь націях не знають, що у нас війна, і є окуповані території, ви повинні будете це донести. Я звертаюся до наших військових, які пам'ятають, як їм Президент обіцяв закінчити війну – війну, а не АТО – за тиждень. Ми посилюємо ваш захист, ми посилюємо вашу безпеку, однак ми не посилюємо рівень контрабанди, яку кришують ваші керманичі, і цього не буде. Я звертаюся до людей, які зараз живуть на окупованому Донбасі і на підконтрольному Донбасі. Ми посилюємо ваш захист. Правка, яка врахована "Батьківщиною", яка допомагає вам позиватися до держави-агресора, забирає судовий збір і не треба платити 7, 8, 10 тисяч для того, щоб просто подати позов позов до суду, якщо ви втратили майно або була нанесена шкода вашому здоров'ю. І це на четвертий рік. І це на четвертий рік! Я сподіваюся, в залі після баталій ми вийдемо на компромісну редакцію цього законопроекту, і влада нарешті на четвертий рік почне розбудовувати український Донбас, почне створювати зону контрасту на території Донецької та Луганської області, яку ми контролюємо, щоб потяги до Маріуполя, до Лисичанська не йшли по 18-20 годин, в Україні – найгіршими в Україні! – нарешті почали будуватися, щоб утеплювалися школи, щоб розбудовувалася мережа лікарень для того, щоб люди відчували гідність, для того, щоб люди відчували українську владу. Я сподіваюся, що якраз після прийняття цього законопроекту… 30 секунд, будь ласка. РЯБЧИН О.М. І є "червоні лінії" "Батьківщини": жодної згадки про Мінськ; жодної згадки про міжнародні угоди, які легітимізують де-факто Мінськ; повинна залишитися згадка про Крим, тому що Крим і Донбас – це Україна, і для нас це принципова річ; жодного кришування контрабанди; захист наших військових та захист цивільного населення. Це "червоні лінії" для фракції "Батьківщина". Дякую.

Шановні народні депутати, дорогі українці, хочу всіх привітати з Новим роком і Різдвом Христовим. Христос народився – славимо його! Хочу, щоб новий рік приніс нашій країні мир, злагоду у суспільстві, добробут в оселі, щоб політики приймали мудрі рішення, щоб реформи таки робилися з людським обличчям. На жаль, сьогодні більшість українців зневірилась відтік інвестицій склав 14 мільярдів, спад промисловості, бізнес ледь-ледь виживає, а ще при цьому є кредити, яких нічим повертати. Єдине, що бачать люди, це як зростають тарифи. І на цей рік заплановано підняття тарифів на електроенергію до 16 відсотків, на водопостачання – у середньому на 10 Так не може бути, так не повинно бути. Не можуть люди більше половини своїх доходів віддавати на комуналку. Або зарплати і пенсії треба робити європейські, або тарифи українські. Тому "Партія Відродження" вимагає: перше – створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, залучити міжнародних експертів і провести незалежну експертизу економічності, обґрунтованості цін на газ і електроенергію. І до висновків комісії ввести мораторій на підвищення тарифів. Друге. Уряд повинен зробити чіткий план економічних реформ не під диктовку МВФ, а свій власний план і свій власний шлях, виходячи з наших реалій і з наших національних інтересів. Третє. Пріоритетом року повинна стати відповідальність влади за свої дії чи за бездіяльність. Сьогодні детектором безвідповідальності Міністерства охорони здоров'я є спалах кору в Україні, перебої з поставками вакцин, відсутність роботи з населенням, розвал санітарно-епідеміологічної служби. Все це веде до епідемії. І замість роз'яснень про необхідність вакцинації МОЗ дає прес-конференції та піар-шоу про так звану медичну реформу, замість інформації про вакцину людям розповідають про економію коштів на вакцинах, а на запитання журналістів щодо щеплення радять вGoogle искать інформацію. Догуглились, що в ХХІ столітті ми маємо смерті від хвороб, про які забув весь цивілізований світ. Наша депутатська група партії "Відродження" вимагає заслухати на цьому тижні звіт в.о.міністра охорони здоров'я щодо спалаху кору та надати повну і достовірну інформацію щодо вакцинації в Україні. А на цьому слові бувайте здорові! Дякую за увагу. Дякуємо. І заключний виступ від фракції "Опозиційного блоку" Вілкул. Будь ласка. Від трибуни. Шановний народе України! Хочу розпочати свій виступ з конструктивної пропозиції до депутатського корпусу. Закликаю народних депутатів нарешті згадати про те, що Верховна Рада є незалежним органом, а не політичним придатком Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів та акціонерів деяких великих парламентських фракцій. На жаль, ця Верховна Рада увійде в історію України як така, що привела країну до економічної розрухи, рекордної міграції громадян, яка виявилась нездатною забезпечити мир мир в країні. Я відповідально заявляю, що українська правляча еліта живе в паралельній реальності. За минулий рік я провів сотні зустрічей з людьми в різних регіонах країни і можу сказати, що люди знаходяться в найглибшій депресії за всі роки незалежності. Більшість українців зустріла Новий рік в розпачі, жаху від комунальних тарифів і цін, страху перед завтрашнім днем, розуміючи, що держава усунулась від своїх соціальних зобов'язань і залишила їх один на один з їх проблемами. Шановні колеги з провладних фракцій, закликаю вас вийти з паралельної реальності. Поки ви сперечаєтесь про аудиторів НАБУ, думаєте, який ще закон про війну ухвалити, всерйоз говорити про те, що в Україні іде боротьба з корупцією, ми щодня втрачаємо наших громадян, втрачаємо свою незалежність і суверенітет. Влада повністю усунулась від захисту суспільства під час провальних реформ, які за своєю суттю виявилися не економічними реформами, а економічними та соціальними експериментами над людьми. Наголошую, що ситуація в економіці потребує термінових заходів. Я вважаю, що керівництво Кабінету Міністрів у найближчий час повинно пояснити, яким чином воно планує утримати економічну ситуацію в країні в найближчі півроку. Я навіть не кажу про розвиток, якого від цього уряду ніхто не чекає. У нас гряде рік рекордних виплат за зовнішніми позиками, наша економіка практично вичерпала всі внутрішні ресурси, промисловість виживає з останніх сил, зірвана робота по залученню іноземних інвестицій. І цей перелік ще можна продовжувати дуже довго. Ми всі бачимо, що відбувається з курсом гривні та цінами на товари і продукти. Прошу вважати цей мій виступ офіційним запитом до Прем'єр-міністра України, не просто відзвітувати за свою роботу, а і представити план дій на найближчі півроку щодо стабілізації економічної ситуації в країні. У мене є величезна кількість фактичних, підкреслюю, фактичних, а не політичних питань, які накопичилися до Прем'єр-міністра і всієї команди уряду. Думаю, що не тільки у мене. Дякую за увагу. Дякую. Отже, виступи від фракцій і груп завершені. Шановні колеги, але перед тим як перейти до питань порядку денного, я хочу повідомити, що сьогодні захисники Донецького аеропорту відзначають день українського кіборга, День захисників українського аеропорту, українських героїв, які продемонстрували незламність в боротьбі проти російського агресора. І я прошу всіх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять наших воїнів, які загинули в обороні Донецького аеропорту.

Дякую. Слава героям! України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, До доповіді я запрошую секретаря Комітету з питань національної безпеки і оборони Вінника Івана Юлійовича. Зважаючи на те, що була дуже довга системна дискусія у комітеті, при необхідності я додам додатковий час для виступу для того, щоб ви могли доповісти логіку комітету. І я сподіваюсь, що у ході нашої дискусії ми зможемо вийти на ту редакцію, яка буде підтримана у цьому залі. і ми зможемо сьогодні прийняти рішення про визнання Росії агресором. Пане Іване, будь ласка, запрошую до слова. Доброго ранку, шановні колеги. Напевно, символічно і знаково є те, що сьогодні у другому читанні Закон про деокупацію ми розглядаємо у день, коли ми вшановуємо подвиг українського воїна, захисника Донецького аеропорту. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній день буде результативним у Верховній Раді, ми проголосуємо необхідні визначення, запропоновані Президентом України, необхідні норми, необхідне правове регулювання, потрібне нам сьогодні для звільнення територій, для захисту прав та свобод громадян України, які тимчасово знаходяться на окупованих територіях, і для поновлення у повному обсязі конституційного ладу Законопроект за порядковим номером 7163 був внесений у Верховну Раду та прийнятий як невідкладний за ініціативою Президента у першому читанні 6 жовтня. Після того він був відправлений у Комітет з питань нацбезпеки та оборони. На комітеті була створена робоча група з метою його доопрацювання до другого читання, адже комітет отримав біля 700 правок до цього проекту, отримав зауваження від силових відомств, отримав зауваження від наших міжнародних партнерів. У нас 6 фракцій парламенту подавали зауваження до цього проекту як депутатські поправки. Окремі депутати теж долучилися до роботи. Комітет залучав науковців, треба відзначити особливу допомогу професора Василенка в цьому питанні, Надзвичайного і Повноважного Посла України. Ми не можемо не відзначити і подякувати роботі всіх фракцій парламенту, які подавали правки. Дійсно завдяки цим правкам, треба відзначити, законопроект став досконалішим, більш серйозним, більш потужним і більш небезпечним для Російської Федерації і, безумовно, ще більш потрібним Україні. Про що цей законопроект? По-перше, він законодавчо визначає Російську Федерацію країною-агресором, країною-окупантом; він законодавчо визначає, які території є окупованими; він надає відповідні повноваження силовим відомствам реалізовувати всі заходи, необхідні для того, щоб ці території були деокуповані, звільнені від Російської Федерації. Цей законопроект визначає параметри захисту цивільного населення, визначає юридичний статус, визначає статус документів, правочинів, які здійснюються на тих територіях, де-факто визнаючи їх нікчемними, таким чином засуджуючи будь-які спроби Російської Федерації легалізувати свою присутність. Безумовно, цей законопроект діє без шкоди для невід'ємного суверенного права забезпечити звільнення своїх територій в незалежності від того чи це в Донецькій, Луганській областях, чи в окупованому Криму від російського агресора. Президент України як Верховний Головнокомандувач на особливий період під час здійснення заходів забезпечення національної безпеки та оборони, впроваджених… 2 хвилини просить доповідач. Я думаю, заперечень немає, додаю 2 хвилини. ВІННИК І.Ю. Президент України отримає всі необхідні та достатні повноваження для здійснення своїх функцій як Верховного Головнокомандувача. Окрім того, ми "Перехідними положеннями" врегулювали дуже багато суперечливих питань, як, наприклад, скасування нарешті вільної економічної зони "Крим", і у нас такий закон є чинним. Ми надаємо дуже потрібне право громадянам України звільнятися від сплати судового збору по майнових позовах, які вони подають по відношенню до країна-агресора. Чітко встановлено, що вся відповідальність за нанесення будь-яких матеріальних чи нематеріальних збитків покладається на країну-агресора. Я пропоную, шановні колеги, побудувати роботу наступним чином. Ми зараз пройдемо по поправках. Всі бажаючі зможуть їх обговорити, я буду максимально коментувати від комітету. Після того є ще, напевно, будуть якісь принципіальні позиції від фракцій, які ми заслухаємо і можливо спільно з вами приймемо рішення врахувати під стенограму. І окремо комітет розглядав зауваження юридичного управління, частину з яких ми теж будемо рекомендувати імплементувати в фінальний текст законопроекту під стенограму. Безумовно, все це треба буде голосувати з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням на рівні комітету. Тому що це надзвичайно складний проект і кожна кома, кожна крапка, кожне слово, яке вживане, вони можуть мати суттєво юридично-правове значення. всіх закликаю до конструктивної роботи і наперед дякую за підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, переходимо до розгляду правок. Прошу авторів правок приготуватися. Я буду зачитувати ті правки, які були відхилені. Якщо хтось захоче поставити на підтвердження, він зможе це зробити шляхом з оголошення підняттям руки. Отже, 1-а.

Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Моя правка стосувалася того, щоб ми в такому важливому законі, який стосується відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями країною-агресора Російської Федерації, чітко сказали про те, що ми не говоримо тільки про Донецьку та Луганську області, а фактично ми говоримо про всю окуповану територію, і анексовану в тому числі. І ми говоримо про те, що ми не повинні забувати, що ми маємо сьогодні окупований країною-агресором Крим. Тому моя поправка стосувалася того, щоб назву викласти в такій редакції: про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України. на увазі, в тому числі і Кримом, не включаючи Донецьку тільки і Луганську область. Дякую за увагу і прошу підтримати, і прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Іван. Комітет, дійсно, отримав 37 правок до назви законопроекту. Ми деякі з них врахували редакційно. Але ми категорично заперечуємо, що цей проект якимось чином диференціює повноваження України по звільненню окупованих територій чи то Криму, чи то Донецької, Луганської областей. А я хочу наголосити, що на пропозицію однієї з фракцій парламенту в цей проект був імплементований принцип, латинською звучить mutatis mutandis, це значить, що ті норми, які сьогодні проголосовані, якщо будуть до Донецької, Луганської областей, вони в повній мірі діють з необхідністю відповідних змін по відношенню до Криму, так само як закон по Криму з відповідними змінами назв та адміністративних одиниць, так само діє по відношенню до Донецької, Луганської областей. цю правку відхилити, як, власне, відхилили більшість з них, тому що 116 стаття Регламенту нам забороняє після першого читання суттєво змінювати зміст назви законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, я ставлю на голосування правку 3 народного депутата Дерев'янка, комітетом вона відхилена. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати, комітет проти.

Шановні колеги, вчора вечором по всім засобам масової інформації була показана Ірина Луценко, представник Президента України, яка вказувала на те, що ми маємо проголосувати цей закон у відповідності до стратегічного бачення Президента, як він бачить розвиток подій. Я вважаю, що ми маємо врахувати передусім парламентську стратегію. І оскільки відбулися парламентські слухання нещодавно, і тема була така "Стратегія реінтеграції в Україну, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, проблемні питання, шляхи і методи, і способи вирішення". Тобто це були ухвалені відповідні рішення. Я прошу вставити посилання на ці парламентські слухання в преамбулу і це був сенс нашої поправки. Дякую. Ставлю на голосування поправку номер 6 групи народних депутатів і серед них Купрія, комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу голосувати. 45. Рішення не прийняте. 7-а. Наполягає. Чубаров, будь ласка. Шановні колеги! Ми є свідками, які спекуляції відбуваються, скажемо, навколо Мінських домовленостей, оскільки у них не було жодним чином зафіксовано Крим. Майже деякі наші партнери намагаються нам сказати про те, що мовляв давайте пріоритет на Донбас, а потім там вже в далекій перспективі, Крим. Щоб такого не було, я все-таки хочу, щоб ми дуже чітко визначилися в назві цього закону. І тому я наполягаю на тому, що назва його має носити таку назву, закон, щоб це стосувалось всіх окупованих і не контрольованих територій, тобто виключити Донецьку та Луганську області. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пан Іван. По-перше, треба припинити порівнювати дуже важливий, але все ж таки дипломатично-політичний пакт Мінські домовленості з Законом України, який ми сьогодні розглядаємо. Це речі важливі, але їх не треба порівнювати і намагатися імплементувати одне в друге. Що стосується Криму, то я хочу наголосити, що в преамбульній частині проекту підготовленого до другого читання згадана одна єдина резолюція Генеральної Асамблеї Об'єднаних Націй, яка була прийнята ще 27 березня 2014 року. І вона стосується суто Криму, щодо на легітимності проведення в Автономній Республіці Крим референдуму. Та закликають міжнародні співтовариства не визнавати будь-яку зміну статусу Автономної Республіки Крим. Тому комітет наголошує на тому, що ми максимально намагалися зробити це проект уніфікованим до окупованих територій і на моє глибоке переконання ми його зробили. І це не стосується ніяким чином назви, яку ми не можемо змінити у зв'язку з обмеженнями Регламенту, 116 статті Верховної Ради. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування поправку номер 7, хто її підтримує, прошу голосувати, комітет проти.

9-а, будь ласка, Мусій. Включіть мікрофон. Передає Андрію Антонищаку. Будь ласка. Ми наполягаємо на розгляді нашої дев'ятої поправки. Текст поправки звучить так: викласти законопроект України в такій редакції. "Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, а також щодо визначення статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як тимчасово окупованих територій". Роз'яснення від комітету відносно цих 37 поправок, що стосуються назви вже прозвучали, тому тільки за вимогою авторів ставимо на голосування. Будь ласка, поправка номер 9, я прошу визначитись, комітет проти.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Моя поправка врахована редакційно. Це виправили граматичні помилки абсолютно правильно, "не "над" тимчасово окупованими, а "на" тимчасово окупованих територіях". Але що не враховано, і що важливо? Цей закон має бути універсальний і він повинен стосуватися не тільки Донецької і Луганської областей, він обов'язково має стосуватися Криму і міста Севастополя – ті території, які з юридичної точки зору, так само, окуповані російським агресором. Тому є прохання до сесійної зали, щоб ми все-таки і в назві закону не писали, що він стосується виключно двох областей, а він має стосуватися всіх тих територій, які незаконно окупувала Російська Федерація розпочавши збройну агресію проти України. Будь ласка, прошу проголосувати. Дякую.

Шановні колеги, Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Дуже прикро, що ми не підтримали в назві закону, в тексті назви закону питання Криму і міста Севастополь, але я пропоную у 18 поправці у всьому тексті законопроекту слова "тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях" у всіх відмінках замінити словами "тимчасово окуповані Російською Федерацією території України" у відповідних відмінках. Тобто мова йде не просто про назву, а мова йде про суть, про те, що абсолютно у тексті закону у всіх відмінках, де ми говоримо про Донецьку і Луганську області, говорити також про Крим і про Севастополь. Тому прошу вас підтримати цю правку. Мова не йде про чисто редакційну справу, яка пов'язана з назвою, а мова йде про суть, яка пронизує весь законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо, будь ласка, 18 поправку. 16-у я оголошувала, ви, значить, не почули.

За-68 Не підтримано. Будь ласка, 16 поправка пана Крулька. 18-а не підтримана. 10:49:45 КРУЛЬКО І.І. Іван Крультко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, зверніть увагу, що в 16 поправці ми пропонуємо: словосполучення "невіддільне суверенне право" замінити словами "невід'ємне суверенне право". Чому? Тому в Конституції України використовується саме термін "невід'ємне суверенне право". Тому для того, щоб цей закон у термінології відповідав Конституції, є прохання, щоби була підтримана ця поправка. Будь ласка, пане Іване, прокоментуйте, чому комітет все-таки відхилив її? ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, мікрофон пану Івану. Власне, хочу наголосити, що найбільша дискусія впродовж 10 робочих груп точилася щодо окремих синомінальних визначень дієслів, іменників тощо, які ми вживаємо. Дійсно, є позиція Конституції, є позиція міжнародного права, і робоча група консолідовано прийняла рішення вживати дієслово "невіддільно" у даному випадку, тому що воно більше тотожне і відповідає духу міжнародних відносин, які, власне, будуть реалізовуватися на підставі, в тому числі цього закону. Водночас сесійна зала може визначитися альтернативно по цій правці. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуємо за 16 поправку. За-72 Не підтримана. Наступна: 21-а. Не наполягає Дерев'янко. Сироїд Оксана, 22 поправка. Семенуха. Будь ласка, мікрофон. 22 поправка, Семенуха. Будь ласка, мікрофон. 10:51:25 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, на четвертий ріку війни ми нарешті маємо визнати реальність, що на сьогодні територію Криму, як і окремі території Луганської і Донецької областей є окупованими і окупованими саме Російською Федерацією, і суверенітет на них порушений, і Україна, увага, повинна його відновлювати, а не забезпечувати. Наша правка, зокрема, стосується зміни самої назви законопроекту. Неможливо забезпечити суверенітет над тим, що ти не контролюєш, треба відновлювати. Інша пропозиція – це заміна слів "над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" на слова " над тимчасово окупованою територією України". Шановні колеги, сьогодні саме логіка Кремля передбачає розділити окремо вирішення питання Криму, окремо – питання Донбасу. Ми маємо сповідувати з точки зору національних інтересів України: Крим, Севастополь, Донецька, Луганська області – через кому, бо одна територія – один закон, одна проблема – одне вирішення, один статус території – один закон. Наполягаю на нашій правці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за 22 поправку, це поправка фракції "Самопоміч". Депутати всі подали її, а комітет – проти. Прошу визначитися.

Шановні колеги, історичний день, четвертий рік війни і нарешті на рівні закону український парламент обговорює статус окупованих територій. Знаєте, не ми, Україна, придумали розділення Донбасу і Криму. Донбас і Крим придумали розділити у Кремлі, хоча окупували і там, і там одні і ті ж люди, одна і та ж держава. Тому коли ми, раз на чотири роки звертаючись всім парламентом до законодавчого врегулювання статусу окупованих територій, мусимо чітко вивіряти будь-яке слово, у тому числі в назві тих документів, котрі ми приймаємо. Тому забути про Крим в назві є певним чином… ну, можливо, навіть зрадити тих, хто зараз у Криму є патріотами і котрі очікують від нас необхідних дій. Я прошу змінити в назві… "Донецьку і Луганську область" замінити на "територію України". Будь ласка, підтримайте. ГОЛОВУЮЧИЙ. Визначаємося по 23-й поправці. Комітет "проти" проголосував.

Колеги, дійсно, абсолютно ненормальна ситуація, коли ми на четвертому році лише війни визначаємо важливий правовий статус цих територій і нарешті – нарешті! – змінюємо правовий статус з так званого АТО на війну, на відсіч збройної агресії, яка була застосована до України Російською Федерацією. Щодо моєї поправки. Я мала честь бути присутньою і на засіданні комітету, і на засіданнях робочої групи, і я вже не перший депутат, який пропонує в своїх поправках в назві закону долучити також Крим та місто Севастополь як ті території, що були окуповані і анексовані абсолютно незаконно, нелегітимно Російською Федерацією. Єдиний аргумент, який звучав на засіданні комітету, чому цього не треба робити і чому ці поправки не прийняті (і мої, і пана Луценка, і пана Рябчина, і шановних колег з "Самопомочі" та з інших фракцій), це те, що начебто за Регламентом не можна вносити поправки і вносити зміни до назви закону. Після чого було рішення регламентного комітету, де сказали, що це абсолютно можна робити, і це право народного депутата – змінювати під час другого читання в тому числі назву. Тому я прошу колег підтримати цю поправку Будь ласка, голосуємо зараз за цю поправку 24 народного депутата Шкрум. Комітет – проти.

та ж сама пропозиція, яка була озвучена мною, колегою Шкрум, колегою Луценком, іншими колегами народними депутатами. Я не розумію, чому в Адміністрації Президента вважають, що вони розумніші, ніж 450 депутатів, які пропонують те ж саме. Якщо ми в законопроект вставили згадку про Крим, якщо для нас Крим та Донбас – це невід'ємні частини України, які зараз знаходяться в окупації, чому ми в назву законопроекту не вставляємо згадку про Крим? Саме того і стосується моя правка, щоб законопроект називався "Про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим". Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Визначаємося по цій поправці, шановні колеги. Комітет – проти. За-71 Не підтримана. Наступна поправка 26, народний депутат Сотник. Дякую. Ми останні напевне два чи три роки бачили дуже багато по Україні біл-бордів "Єдина країна". "Єдина країна", і всіх нас нас переконували, і один одного, що ми до кінця будемо боротися за Донбас, до кінця будемо боротися за Крим. Я поясню для людей, зараз ми сперечаємося не за слова в назві, зараз ми сперечаємося за світоглядні речі, державницькі речі. Ми збираємося відновлювати суверенітет лише на території окупованій Донецької, Луганської області, чи ми як держава будемо до останнього будувати свою державну політику для відновлення суверенітету на всіх територіях України, включно з Кримом? Саме за це зараз іде боротьба. 37 поправок від різних депутатів, від різних фракцій говорять про те, що в цьому залі є світоглядне бачення, що Крим український. Значить ця поправка, ця назва має говорити, що є державна політика по відновленню суверенітету і в Криму, і на Донбасі… Визначаємося, будь ласка, по цій поправці. Комітет проти, і роз'яснив свою позицію. За-75 Рухаємося далі. 29-а, 30-а поправка. Не наполягаєте? Наполягає. Гопко, будь ласка, мікрофон. Доброго дня, шановні колеги! Я приєднуюся до 37 народних депутатів, які наполягають на принципових речах для того, щоб в назві закону ми чітко зафіксували позицію, що саме про особливості забезпечення державної політики, забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України. Ми маємо дати відповідь на питання ким окуповані ці території. І не уникати цієї відповіді на четвертий рік. Бо ми приймаємо цей закон, щоб кваліфікувати російську агресію і окупацію наших територій в термінах міжнародного права і діяти відповідно з нормами міжнародного права. І тому приймаючи цей закон ми не повинні вдаватися до незрозумілих евфемізмів і подвійних стандартів. Тому я прошу, щоб ми прямо чітко вказали, що ці території окуповані Російською Федерацією, а не якимись марсіянами, що викрали зброю в воєнторзі, а Росією – чітко. Тому прошу проголосувати і підтримати і нарешті змінити не просто суть, а принципову позицію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставимо поправку 29 на голосування. Прошу визначитися. Комітет проти.

замінити у всьому тексті законопроекту слова "тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях" на "тимчасово окуповані території України" у відповідних відмінках. Всі території України, кожен квадратний метр є недоторканними і священними. І ми маємо одинаково підходити до окупації кожної Окупація територій Донеччини і Луганщини, Криму і Севастополя – це частина єдиної збройної агресії Росії проти України. Це не два окремих конфлікти. І навіть преамбула цього закону чітко це визначає. Чому ж ми не хочемо по всьому тексту закону застосувати єдині міжнародно-правові підходи до окупованих територій? Це не території якихось областей, це частина суверенної території України. І тому для нас дуже важливо не вдаватися до незрозумілих евфемізмів, а саме якраз такими ми і ускладнюємо відсіч агресору і повернення наших територій. Прошу підтримати і прошу зайняти жорстку позицію.

94 голоси, не підтримана. Наступна, дві поправки народного депутата Чумака. Будь ласка, мікрофон пану Чумаку. Хлопці, сядьте, будь ласка, щоби було видно доповідача по поправці. Дякую. Доброго дня, шановні друзі! Депутат Чумак, 214 округ, місто Київ. Шановні колеги, я приєднуюся до позиції 37 народних депутатів, які визначають єдиний статус окупованих територій – що в Криму, що в Донецькій і Луганській областях. Більше того, я хотів би сказати, що законопроект, який подається, повинен мати, в принципі відповідати назва законопроекту і зміст законопроекту тим позиціям або тим правовим нормам, які вже закріплені в ньому в інших статтях. Я хотів би сказати, що в преамбулі, в статтях самого законопроекту достатньо часто є згадування саме Криму і міста Севастополя. Тому я думаю, що абсолютно логічно було би просто назвати цей законопроект або використовувати в його назві, це законопроект про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету над тимчасово-окупованими територіями. 32 поправка, яка іде наступною, вона по великому рахунку визначає зміни… ГОЛОВУЮЧИЙ. Додайте 30 секунд, будь ласка. 32 поправка, яка іде наступною, вона визначає редакційні зміни щодо зміни назви закону і по всьому тексту закону передбачити слова "про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями України", у тому числі Кримом і містом Севастополь. ГОЛОВУЮЧИЙ. Визначаємося по цим поправкам. Перша – це 31 поправка. Комітет був проти. Прошу визначитися.

85 голосів. Наступна – 32 поправка. Її суть автор розповів нам. Я прошу визначитися. Комітет проти був. 75 голосів. Не підтримана. Наступна – 33 поправка. Юрій Тимошенко. Я прошу увімкнути мікрофон. Друзі, також пропоную виключити всі згадки про Донецьку і Луганську область, зробивши закон прийнятним і для Криму. Складається враження, що якісь зрадники за нашою спиною домовились напряму з Путіним про повернення Донецька і Луганська в обмін на Крим. Крим – це Україна! Будь ласка, визначаємося по поправці 33. Комітет роз'яснив свою позицію відносно назви законопроекту. Я прошу визначитися. 84 голоси. Не підтримана поправка. Наступна – 34-а, 35-а, народний депутат Іллєнко. Будь ласка, Андрій Іллєнко, мікрофон. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Приєднуюсь до слів, які вже говорили колеги. І мені здається, це не просто важливе питання, це принципове питання, від якого залежить майбутнє нашої держави. У жодному разі ми не можемо обмежувати поняття окупованих територій лише Донецькою та Луганською областями, тому що тоді ми виводимо Крим в абсолютну якусь іншу площину. Це власне методологія Путіна, це те, що, на жаль, було записано в Мінських угодах, де Криму немає. І саме ця от абсолютно нездорова логіка, вона, очевидно, продовжує діяти. Виключно треба говорити про всі окуповані території: і Крим, і Донбас окуповані Росією, і саме це є тією проблемою, з якою ми маємо боротися, і не робити ніяких окремих виключень виключень в цьому питанні. Тільки так ми можемо дійсно зробити ту стратегію, яка відновить нашу територіальну цілісність. Все інше – це просто путінські, кремлівські маніпуляції з метою подалі знищувати Україну. Тому пропоную підтримати поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуємо за поправку номер 34. Комітет проти.

Текст законопроекту і особливо його назва, і коли мова йде, власне кажучи, про визначення, що таке є окуповані території, які території є саме окупованими, дуже чітко вказує і показує всім громадянам України про те, що цей законопроект, насправді, є

законопроекту про так званий особливий статус, а, по суті, федеративного закону, який створював окремі умови урядування на окупованих територіях для кремлівських маріонеток. Якщо справді говорити про звільнення окупованих територій від окупації Москви, то підхід може бути лише один до всіх окупованих територій, тому що вони або окуповані, або не окуповані – немає якоїсь середини, яка одна – для Криму, а інша – для Донецької і Луганської окремих районів областей. Тому ми наполягаємо на тому, що… 15 секунд, завершуйте. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Тому ми наполягаємо на те, що по всьому тексту законопроекту, як і в назві, а також по всьому тексту законопроекту має мова йтися виключно по окупованій території, це одне поняття. Є окуповані території, які окупувала окупувала Москва, і Верховна Рада України має щось проти цього робити, а не вчергове ухвалювати бутафорію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо, будь ласка, по 35 поправці. Комітет проти. 79 голосів. Не підтримана. Наступна 35 поправка, щоб не сказали потім, що не чули. 35 поправка. Мусій, Антонищак, будь ласка. Мікрофон кому? Мусію. Будь ласка. Комітету з питань оборони і безпеки українського парламенту. Таке враження, що цей комітет належить Державній Думі Російської Федерації. Ви що не хочете визнати Крим окупованою територією чи що, в цьому законопроекті? Тому ми наполягаємо на тому, щоб системно в законопроекті, як пропонували більше 37 народних депутатів, було однозначно прописано відповідно до нашої правки в тому числі про те, що Крим теж є окупованою територією і місто Севастополь. По-іншому, я думаю, ми не можемо голосувати цей законопроект. Ви чого ділите Україну знов на частини? Донецьк, Луганськ окупований, а Крим забули, посилаючись на інші закони. Ми наполягаємо на цій правці. Прошу поставити її на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона не підтверджена. Ця правка відхилена. Комітет роз'яснив, що в тілі законопроекту є згадки про Крим і Севастополь і посилання на Резолюцію Ради безпеки ООН, що стосується саме Криму. Голосуємо за поправку № 40, це поправка, яку комітет відхилив. Прошу визначитися сесійну залу. Давайте під час обговорення не ділити Україну, будь ласка, шановні колеги, 11:10:17 За-78 78 голосів. Правка не підтримана. Наступна 41-а. Світлана Заліщук. Світлана Заліщук не наполягає на 41 поправці. Далі. Наступна 43-а. Це фракції "Самопоміч". Хто буде від вас виступати по ній? 43 поправка. Не наполягаєте? 43 поправка. 44-а, Єфремова Ірина. Не наполягає. 46-а, Ляшко. Не наполягає.

56-а. 55-а? Зараз. 55 це поправка комітету. 55 поправка це поправка комітету: Вінник, Пашинський, Левус, Савченко. Її вимагають поставити на підтвердження, Я чую, я ж зараз розшукала серед цих поправок, про що йдеться, і оголошую. Отже, зараз Войціцька народний депутат вимагає поставити на підтвердження поправку Вікторія Войціцька, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні українці, хочу звернути вашу увагу, що даний законопроект містить в собі дуже багато маніпуляцій і насправді відвертих понять. Це стосується і того, що не визначається війна війною, не застосовуються Збройні Сили України у відповідності до Конституції, більше, коли йде мова про визначення чіткої дати окупації саме Луганської, Донецької областей, нам пропонується відсилочна норма на законопроект, який стосується Криму, це є абсолютно неприпустимим. В нашій правці 136 ми чітко визначили дві дати окупації для Луганської та відповідно Донецької областей. Чому це необхідно і настільки важливо для України? Для того, щоб як українці так і держава українців, які понесла відповідні втрати і несе від окупанта, мали б потім можливість звертатися в міжнародні суди за компенсацією, інакше весь цей законопроект без визначення дат є абсолютною профанацією щодо Луганської і Донецької областей. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставимо, будь ласка, на підтвердження поправку 55 комітету. Комітет просить підтримати цю поправку, комітет за неї проголосував "за". Прошу визначитися залу.

66 голосів, не підтримана поправка. Наступна. Там дві редакційно враховані, якщо не наполягають, то наступна 58-а, Луценко Ігор. Наполягаєш? Там, зараз… 57-а – врахована редакційно, це народного депутата Крулька, але він наполягає, будь ласка, мікрофон народному депутату Крульку. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Безумовно, добре, що в цьому законі врахували з поправки, яка подана мною і Борисом Тарасюком, питання, яке стосується Резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Але в той же час не врахована 55 поправка вимагає прийняття цієї 57-ї, де ми дуже чітко визначаємо дату початку окупації. Тут відзначено, яка розпочалася 20 лютого 2014 року становить злочин збройної агресії та грубо порушує Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про не розповсюдження ядерної зброї 1994 року. Тобто, мова йде про те, що ми повинні в цьому законі в преамбулі чітко вказати всі ті міжнародно-правові документи, які підписувалися Україною. І які будуть мати значення, коли Україна подаватиме консолідований позов до Російської Федерації про відшкодування збитків за окупацію. Прошу врахувати цю поправку, дякую. Будь ласка, голосуємо за поправку 57, комітет її редакційно врахував, але автор наполягає на повному голосуванні. Будь ласка, голосуємо, визначаємося. 87 голосів, не підтримана. Луценко Ігор. Не наполягає. 59-а, Юрій Тимошенко. Не наполягає. Шкрум, 60 поправка. Будь ласка, мікрофон депутату Шкрум. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, я маю сказати, що комітет дуже не погано, на мою думку, попрацював над цим законопроектом, за що я вдячна всім членам комітету. Але я абсолютно не розумію, чому ця правка моя не врахована. Тому що, що ця правка зазначає? Ця правка зазначає, що в перелік тих міжнародних договорів, які порушені Російською Федерацією, треба внести всі договори, які порушені. Наприклад, чомусь не внесений на сьогодні договір між Україною та Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон. Очевидно, що він був порушений. Договір між Україною і Російською Федерацією

буде прийнятий. І я прошу залу підтримати цю поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет редакційно врахував цю поправку, автор наполягає на повному голосуванні. Будь ласка, визначаємося. За-87 голосів. Не підтримана ваша поправка. Наступна редакційна ваша, Мустафа, врахована редакційно, не наполягаєте.

в абзаці п'ятому преамбули доповнити словами, що не лише… "ми посилаємося на Четверту Женевську конвенцію, а ми посилаємося на першу, другу, четверту Женевську конвенцію". Як відомо ці конвенції, в тому числі регулюють поводження, наприклад, з військовополоненими, з пораненими Тому ці питання, пов'язані зі збройним конфліктом і зазначені в усіх чотирьох Женевських конвенціях. Я не розумію, чому комітет не підтримав цю правку, прошу пояснити чому ні? Насправді, найбільше дискусії точилося з приводу змісту преамбули. У нас, дійсно, є доволі багато міждержавних договорів згоду і обов'язковість на виконання яких дала Верховна Рада шляхом ратифікації. Дійсно, сьогодні лунають дуже багато дискусій з приводу такого, як називати наших воїнів, яких російська армія незаконно утримує в полоні де-факто. Ми їх називаємо заручниками, де-факто вони військовополонені. Безумовно, в разі прийняття цього закону вони будуть військовополоненими, на них будуть поширюватися відповідні конвенції по захисту прав військовополонених та відповідний порядок їх репатріації на наші наші території. Що стосується преамбульної частини, то законодавча юридична правова практика стосується того, що в преамбульній частині як правило законодавець констатує та перелічує нормативно-правові акти, які мотивують його на прийняття закону. Якщо цей закон буде прийнятий, відповідно, всі конвенції так само будуть по відношенню до нас діяти. Будь ласка, визначаємося шляхом голосування по цій поправці номер 69. Комітет її відхилив. За-79 Не підтримана. Наступна 70-а, Німченко. Я… Так, будь ласка, народному депутату Німченко слово. І прошу сісти перед народним депутатом, щоби доповідача було видно. Прошу. Німченко, "Опозиційний блок". Я хотів би напомнити про те… нагадати про те, що на підставі Мінських угод, протоколів 2015 року і тієї стратегії, яка була вироблена за участю представників Ради безпеки, буквально недавно повернулись додому наші діти.

Ви почитайте! Чому відмовляються від реалізації Мінських угод? А тому і пропозиція єсть, що включаючи положення Мінських переговорів, Мінських угод та виходячи з рішення Резолюції Ради безпеки, треба вирішувати цей закон, приймати цей закон, виходячи з того, що треба вирішувати відновлення суверенітету! (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити, будь ласка, 30 секунд. Ви завершили вже? Будь ласка, я прошу визначитися відносно цієї поправки. Комітет проголосував проти цієї поправки. Я прошу залу визначатися. народних депутатів її підтримали. Не пройшла поправка. Наступна, 71-а, народний депутат Купрій. Не наполягає народний депутат Купрій. Купрій. Рухаємося далі. Наступна поправка номер 74, Семенуха. Будь ласка, народний депутат Семенуха. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, окремі політичні сили, на жаль, спекулюють, заявляючи, після того, як Верховна Рада визнає території окупованими Російською Федерацією, що ці території ми буцімто віддаємо в лапи ворогу. Я наголошую, що Україна була, є і буде правомірним власником окупованих територій, хоча через збройну агресію держава фактично позбавлена права реалізовувати свої суверенні права. Наша правка "Самопомочі" пропонує чітко визначити, що саме за Україною як територіальним сувереном повністю зберігається правовий титул на всі тимчасово окуповані території, тобто правкою передбачається розмежувати, що фактичне, але неправомірне володіння окремими територіями України внаслідок окупації здійснюється Росією і це факт. Ця поправка винятково необхідна для того, щоб задекларувати, що окупація частини території України не переходу прав суверена до Росії. Це лише тимчасова втрата. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Визначаємося по 74 поправці. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися.

три голоси – не підтримана. Наступна, Заліщук, 75 поправка. Наполягаєте? Не наполягає. Наступна поправка. Зараз, я ж веду, я знаю, що ви всі ваші поправки доповідаєте. Хвилиночку, я зараз оголошу наступну і з вами поспілкуюсь.

Редакційно, 92-а. Будь ласка, Семенуха. 11:23:07 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, наша правка має просту мету: усі порушення і злочини, вчинені Росією на окупованих територіях, мають бути зафіксованими. "Самопоміч" пропонує визначити у проекті більш широкий та масштабний перелік злочинів, що вчинила Російська Федерація на окупованих територіях, а саме: вчинення атак та бомбардувань незахищених населених пунктів, наслідком чого є численні жертви серед цивільного населення; масове недотримання вимог Женевської і Гаагської конвенцій щодо поводження з військовополоненими, зокрема шляхом наруги над людською гідністю, фізичних та психологічних тортур, вбивств. Таким чином деталізуючи перелік злочинів, що вчинені Росією на окупованих територіях як Донбасу, так і Криму, ми зможемо вимагати від окупанта понести відповідальність за всі ці злочини. І я переконаний, що всі ці злочини не будуть мати строку давності. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ця поправка була врахована редакційно, але фракція "Самопоміч" наполягає на повному голосуванні. Прошу визначитися. Поправка № 92.

у залі) Я оголосила 99-у, а потім вам дам слово. 8-а врахована, Світлана. Зараз я дивлюся. Вона редакційно врахована. Будь ласка, Шкрум…. Ой, вибачте, Заліщук. 98-а врахована редакційно, але пані Заліщук наполягає. І потім – Ляшко. Я оголошувала вас. Вас, мабуть… що ви не почули… Не наполягаєте. А 99-а? Наполягаєте. І потім Олег Ляшко. Будь ласка, 99-а. я пропоную доповнити преамбулу визначенням дати окупації. Мої колеги вже зазначали під час своїх виступів, що визначення дати окупації в цьому законі дозволить ефективніше людям, які постраждали від збройної агресії та окупації, відстоювати свої інтереси в міжнародних судах. Так само, як і претензії України, консолідованої претензії України. Тобто ми визначаємо правочини. Тому я пропоную підтримати цю правку 99. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, визначаємося по 99 поправці. Комітет її відхилив, колеги.

Будь ласка, 71 голос. Ваша поправка не підтримана. Зараз включіть, будь ласка, включіть, будь ласка, мікрофон народному депутату Ляшку. Будь ласка, Олеже, пане Олеже, яку поправку ви збираєтеся представити, щоб ми її знайшли по тексту? Олег Ляшко, Радикальна партія. Ми подали поправок багато до цього законопроекту. І значна частина з них врахована. І тому я скажу загалом позицію нашої команди: наша команда голосувати за цей закон. Ми голосуватимемо за будь-які закони, які дадуть можливість відновити мир в Україні і територіальну цілісність, але мир справедливий і мир чесний. Тому що, будь-яка війна закінчується миром, тільки є дві дороги до миру: одна дорога поразки, інша дорога перемоги, як казав Вінстон Черчилль. Команда Ляшка пропонує йти до миру і відновлювати мир, і об'єднувати країну дорогою перемоги, не здаючи національні інтереси, поважаючи права людей, поважаючи українців, відстоюючи національні інтереси України як всередині країни, так і зовні. Тому що ніхто не дасть миру Україні, якщо ми самі себе не захистимо. Зрозуміла позиція вашої фракції. І наскільки я зрозуміла, фракція Радикальної партії погоджується з тим, що комітет провів досконалу роботу і врахував ці поправки, які є принциповими. Будь ласка, ми повертаємося до 71 поправки, можливо, я її випадково пропустила. Народний депутат Купрій, і потім ми вже проголосували, я наголошую, 99-у. Будь ласка, Купрій. 11:27:38 КУПРІЙ В.М. Шановні колеги, мені здається, ми всі домовилися свого часу, що ми приберемо всі згадки про Мінські домовленості з тексту цього законопроекту. Але, на жаль, залишилася невеличка шпаринка, яку я пропоную зараз ліквідувати. Це згадка в преамбулі в абзаці десять, те, що дії Російської Федерації грубо порушує досягнуті на міжнародному рівні домовленості. Тобто ці є домовленості, які? Верховна Рада наша не входила в ніякі домовленості міжнародного рівня, ми тільки знаємо Мінськ. Тому я пропоную зараз проголосувати 71 поправку і виключити Комітет проти 71 поправки, озвученої тільки що. Я прошу сесійну залу визначатися.

Колеги, я просто прочитаю цю поправку до преамбули, щоб ви її почули і запитали себе, чому комітет відхиляє це визначення важливої з точки зору міжнародного права, злочинів Росії. "Засуджуючи відмову Російської Федерації припинити триваючу збройну агресію проти України, яка супроводжується систематичними обстрілами цивільних об'єктів, знищенням інфраструктури життєзабезпечення, жертвами серед цивільного населення України, перевірянням сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб та системними нелегітимними діями окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованих українських територіях". Я хотіла б почути відповідь від комітету, чому ця поправка була відхилена. І також мені не зрозуміло, чому ми не можемо встановити дату початку збройної агресії як 20 лютого тексті закону, а не давати відсилочну норму до іншого закону. І з кожним новим законом посилювати нашу правову позицію, щоб в міжнародних судах, як Міжнародний Суд ООН, вигравати справи і засуджувати російського агресора. Дякую. Взагалі-то цей закон покликаний перш за все на відсіч збройної агресії Російської Федерації, а засуджувати будуть відповідні профільні суди. Водночас ми в преамбульній частині вживаємо і констатацію і засудження по відношенню до реалізації збройної агресії, яка реалізується шляхом збройних формувань, відповідне визначення так само міститься в преамбульній частині, шляхом створення окупаційних адміністрацій, шляхом видання незаконних актів тощо. Що стосується дати окупації, як власне і початку окупації, як і статусу окупованого Криму, тут деякі коментували, чому ми не визнаємо Крим окупованим. Крим визнано окупованим ще в травні 2014 року, відповідний закон є чинним. Є початок дати окупації – 20 лютого 2014 року, є територія окупована, все це міститься в законі. І, на думку комітету, для того, щоб не руйнувати принципи правової визначеності в тих провадженнях, які вже сьогодні відкриті на підставі наявної в законодавстві України дати окупації, ми вирішили зробити відсилочну норму. Ми радилися по цьому питанню як з Мін'юстом, так і МЗС. До роботи в робочій групі в комітеті були залучені заступник міністра пані Зеркаль, заступник міністра юстиції пан Петухов. І ми вийшли з того, що, напевно, буде коректно зробити відсилочну

норма, запропонована в цій поправці, вже зафіксована у відповідному українському законодавстві, і тому немає потреби в кожному новому законі повторювати. Просимо визначатися.

Дякую, колеги. Ми проголосували 100 поправку. Наступна в нас поправка 107… 105. є врахована редакційно. Не наполягає. 107. Не наполягає. 111. Наполягає. Будь ласка, Шкрум. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, це ще одна з поправок, яка є дуже важлива і яка обговорювалася, і напрацьовувалася разом з міжнародними експертами, з правозахисними організаціями. Є таке поняття, як позитивні зобов'язання будь-якої держави в сфері захисту прав людини. Юристи-міжнародники про це добре знають. І Україна, звичайно, говорить про те, що ми не можемо забезпечувати захист прав людини на окупованих територіях, це має робити Росія. Звичайно, ми говоримо про те, що ми не маємо доступу до цих територій. є наші позитивні зобов'язання як держави, які ми маємо виконувати, ну, наприклад, ми маємо пропускати туди гуманітарні вантажі, ми маємо давати можливість та пропускати через кордон для гуманітарних потреб, там для інших потреб допомогу цим громадянам. І ми це робимо. Але важливо це зафіксувати і саме це я прошу зафіксувати у цій поправці, для наших міжнародних справ це є важливим, що ми дотримуємося своїх позитивних зобов'язань у захисті прав людини і вимагаємо, щоб це ж робила Російська Федерація. Це важливо у контексті нашої репутації як держави, яка абсолютно правильно все зараз робить і дотримується міжнародних договорів. Дякую. Веде засідання Перший заступник Голови і ми маємо відповідне роз'яснення. Прошу визначатися. 68. Не підтримано. 113-а Мустафи Найєма. Не наполягає. Наступна поправка 115, Купрій, народний депутат. Будь ласка. Шановні колеги, я маю підтримати тих депутатів, які вважають, що неможливо розрізняти окупацію Криму і окупацію Донецької і Луганської області і зробити заяву від депутатів від партії УКРОП, що ми також наполягаємо на включенні всіх без виключення нормах, у всіх статтях, у назві посилання на Крим, посилання на місто Севастополь. І ця поправка має це виправити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за 115 поправку. Комітет її відхилив і дав роз'яснення відносно позиції.

66 голосів. Не врахована ця поправка. І наступна – 119-а. Не наполягає "Самопоміч". Далі – Шкрум, 122-а. Не наполягає. Далі, далі, далі рухаємося, колеги.

Насправді проста і дуже зрозуміла поправка. І "Самопоміч" буде принципово наполягати на тому, що цей закон має розповсюджуватись на всі території, окуповані території України Російською Федерацією. Тому по всьому закону ми будемо пропонувати змінити лише Донецьку і Луганську область змінити на слово "Україна", тому що не просто пустий лозунг "Крим – наш!". Крим дійсно наш. І цим законом ми маємо показувати, що у держави є державна політика по відновленню суверенітету на всіх територіях України включно з Кримом. Дякую. Пане Іване, будете коментувати? Ні. Ставлю на голосування. Отже, 119 поправка. Хто підтримує, я прошу голосувати. Комітет відхилив. Будь ласка. І комітет аргументував свою позицію. Голосуємо.

Шановні колеги, я нагадую, що виступати у Верховній Раді України необхідно на державній мові. Дана поправка врахована частково. Я розумію, депутат Німченко пропонує її врахувати повністю. Хто за те, щоб її врахувати повністю, прошу проголосувати. Комітет врахував частково. Будь ласка. 40. Рішення не прийняте. 132-а. Мусій. Будь ласка, включіть мікрофон. 11:38:48 МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, я прошу звернути увагу на те, що наша правка пропонує абсолютно чіткі і конкретні дати окупації Криму – окремо, окремо – Луганської області і окремо – Донецької області. На превеликий жаль, вона неврахована ця частина. Але зверніть увагу на кінцеву редакцію цієї першої статті, вона протирічить сама собі, тому що на початку йде мова про те, що саме визнається окупованими територіями загалом, а потім вказано, що цими територіями визначається тільки Донецька і Луганська область, а Крим забули знову. Люди добрі, як можна в одній статті взаємовиключні речі голосувати? Шановний комітет, ви, напевно б, мали прокоментувати це. Ми що не визнаємо Крим, цією статтею, ми не визнаємо Крим окупованою територією, чи що, якщо воно тут не буде записано? Як таке може бути? Тому ми наполягаємо на датах які визначені в нашій 132 правці. Прошу поставити їх на голосування. Шановний доповідач, я вже коментував один з ваших виступів. Проблема полягає в тому, що, здається, ви не повідомленні, що у нас є чинний Закон про окуповану територію АРК Крим. Там визначені території, визначена дата. Між іншим, відмінна від того, яку ви пропонуєте. Вона визначена 20 лютого 2014 року. Ви пропонуєте іншу дату: 26 лютого. Чим вона продиктована, я геть не можу зрозуміти. Ми намагалися, щоб ми не вводили будь-яких тлумачень, дат або будь-якої конкуренції, казуїстики і правових норм. Саме тому ми чітко розділили і поважаємо чинний Закон про Крим, де є дата, там є території і в даному випадку мова йде про порядок визначення, і статус тимчасово окупованих територій Донецькій та Луганській областей, ніяким чином не заперечуючи суверенне право, встановлене іншим законом на території АР Крим і здійснення заходів на її повне забезпечення суверенітету на тих територіях в тому числі. Дякую. Отже, з цією поправкою така ситуація, вона врахована редакційно, але наполягаємо всі, щоб вона була врахована повністю, дана поправка. Хто підтримує пропозицію Мусія, прошу голосувати, поправка 132.

137-а. Наполягає Ігор Луценко. Спочатку 136-а. 136-а, Войціцька, будь ласка, а потім 137-а Луценко. Вікторія Войціцька, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Чіткість і визначеність мають бути ключовими принципами даного законопроекту. Відсутність чіткої дати окупації Донецької і Луганської областях грає на руку лише нашому ворогу, окупанту Росії. Саме тому ми запропонували дві дати для визначення окупації як Донецької так і Луганської областей. Будь-які посилочні норми на законопроект, вірніше сказати закон, який регулює окупацію Криму, ніяким чином не пов'язане з окупацією Луганської і Донецької областей. Тому ми наполягаємо на чіткості визначення дат, адже тоді ми будемо мати всі підстави для того, щоб вимагати компенсації, нанесені державою-агресором, як Україні так і, найголовніше, українцям, людям. Дякую. Дякую. Отже, дана поправка врахована редакційно. Група авторів правки вимагає, щоб вона була врахована повністю. Так? Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати.

але і у статті 1 ми бачимо оцю путінську логіку розділення Донбасу і Криму. Я закликаю всіх своїх колег, не підтримувати не підтримувати путінську логіку, не підтримувати позицію Кремля, що Донбас окупований і Крим окупований – це абсолютно різні речі. Це одні і ті ж речі, давайте не давати помилкові сигнали нашим міжнародним партнерам, тим союзником, котрі нас підтримують. Давайте давати правильні сигнали тим людям, котрі знаходяться на окупованій території Криму, щоб вони знали, що ми про них пам'ятаємо, що ми робимо всі, в тому числі правові кроки для того, щоб визволити їх з цього путінського ярма. Давайте подавати їм правильні сигнали і не зраджувати їхню позицію, їм там дуже важко, нам тут дуже легко. Прошу виключити окремо в Донецькій, Луганській областях і замінити для цілей цього закону. Будь ласка, підтримайте цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, поправка відхилена. Хто підтримує поправку Луценка, прошу проголосувати, будь ласка, комітет відхилив.

Дякую. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, на превеликий жаль, ми бачимо, що зараз важливі речі, ті конструктивні пропозиції моїх колег не підтримуються чомусь залом. І я прошу, депутатів, по-перше, зайти в зал. прислухатися до того, що ми говоримо, тому що тут є деякі дуже принципові речі від яких залежить, в тому числі, голосування по цьому закону і як буде діяти цей закон в міжнародно-правовій площині. А тут щодо цієї поправки, я прошу пояснень від пана, який доповідає цей законопроект, пана Вінника. Щодо того, чому забули в статті першій деякі наші території, на які ми теж маємо своє виключне суверенне право і права на які у нас були порушені. Насамперед, забули територію виключної морської економічної зони України впродовж узбережжя Кримського півострову та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади Україна, і теж треба визнати такі території окупованими, звичайно. І також надра під цими територіями, і повітряний простір над цими територіями це є виключне право України розвивати ці території, розвивати природні копалини на морському шельфі України. 11:46:03 ВІННИК І.Ю. Я, дійсно, хотів вже давно прокоментувати загальну логіку. Просто багато однотипних правок, тому, щоб не затягувати, давайте зараз прокоментую. Перше. Багато правок було з приводу, яке дієслово ми вживаємо: "забезпечується суверенітет" чи "відновлюється суверенітет". Комітет дійшов до висновку, що ми не втрачали суверенітет, це опосередковано так само і підтверджується окремими пропозиціями наших колег. Нам треба його просто забезпечити, в тому числі, можливо, силовим шляхом. Окрім того, багато лунало висловів з приводу того, що нам не можна розділяти Україну. Так само, я переконаний, що не можна розділяти дати початку агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганських областях чи то в Криму. Дата агресії вона єдина – 20 лютого 2014 року. Цей факт встановлений, як юридичний, не судовим рішенням, цей факт встановлений законом. На підставі цього факту вже є численні провадження про забезпечення інтересів України в матеріальній чи нематеріальній площині.

саме тому ця правка врахована редакційно. Те, що ви говорите по шельфу, Криму, воно враховано в "Перехідних положеннях" шляхом внесення змін у профільні закони. Дякую вам. Отже, правка врахована редакційно, але народний депутат наполягає, щоб вона була врахована повністю. І, хто підтримує пропозицію Шкрум, прошу проголосувати.

Зараз комітет сам собі протирічить. Коли наполягали на тому, щоби мова йшла про окуповані території України, тоді б логічно було би, щоби визнали тільки одну дату окупації. ви у законі, комітет, намірено розділяєте Крим, Луганську, Донецьку область, тоді логічно, звичайно, міжнародники завжди настоюють, що мало мати дефініцію просто "окуповані території", важливо чіткі дати окупації. Ця правка стосується чітких дат окупації Криму, Донецької і Луганської області. Більш того, в цій правці зазначається, що організації "ДНР-ЛНР", які здійснюють управління на окупованих територіях України, визнаються терористичними організаціями. Я не розумію, чому комітет не підтримав цю правку, якщо ми з вами три роки проводимо антитерористичну операцію? Прошу підтримати правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, правка комітетом відхилена. Хто підтримує правку 142-у… 141-у Корчинської, прошу проголосувати. Будь ласка.

Шановні колеги, я наполягаю на тому, щоб в законі були чіткі встановлені дати окупації кожного окремого району, тому що від цього залежить дія нормативно-правових актів, прийнятих відповідними органами влади і управління України, а також дія правочинів, які здійснювалися на території тих чи інших районів, які на сьогоднішній день окуповані.

Рішення не прийнято. 143-я, Гопко. А потім вже буде ваша. збройні сили Російської Федерації і окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний ефективний контроль, і визначає такими території: Крим, Севастополь, територію в межах окремих районів міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей і відповідні внутрішні води, територіальне море, надра та повітряний простір. Комітет викинув з цієї поправки все, що стосується Криму. Проблема не зникне через небажання більшості описати конфлікт у термінах міжнародного права і застосувати єдині правові підходи до всіх окупованих На жаль, відхиливши такі підходи сьогодні, ми будемо змушені повертатися до них пізніше, але втрачаємо дорогоцінний час. І коли ми говоримо про встановлення дати, то давайте чітко що ми встановлюємо дату початку збройної агресії Російської Федерації як 20 лютого, а це части... а окупація є частиною збройної агресії, це не дата окупації, це збройної агресії. Дякую. Отже, поправка 143 врахована частково, але Ганна Гопко наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати, будь ласка. За-81 Рішення не прийнято. Тепер 145-а, Лубінець. Будь ласка. Доброго дня! Я хотів би, щоб представник комітету просто прокоментував, бо моя поправка стосується надання дефініції. Згідно статті 2 та 132 Конституції України суверенітет України поширюється на всі її території, а територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території. Отже, закріплення визначення "тимчасово окупована територія" дозволить більш конкретно визначити території, які підпадають під поняття окупації. Отже, поправка 145 є відхилена комітетом, але пан Лубінець наполягає, щоб вона була проголосована. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Комітет відхилив. Будь ласка.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Оці питання, які ми зараз обговорюємо: питання дати початку окупації, – якраз є чітким маркером того, що цей законопроект, насправді, є просто бутафорним, димовою завісою, яка була спрямована для того, щоби проштовхнути 7164, а саме продовження дії так званого федеративного закону, свої… дозволяє мати свої власні… свою власну владу на окупованих територіях. Тому що, розповідаючи, що нібито такий законопроект хороший, бо тут є дві речі: з одної сторони, визначення Росії агресором, а це, насправді, вже було зроблено Постановою Верховної Ради ще в 2015 році, а потім розповідають про окупацію, що визнана Росія окупантом. Але, крім загальних балачок, крім однієї загальної фрази нічого тут не написано про окупацію. Чому? А тому що немає дати початку окупації.

Отже, по даній поправці вже був коментар, і тому її ставлю відразу на голосування. Поправка врахована редакційно, але Левченко і група депутатів наполягають, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує цю пропозицію, прошу проголовувати.

Рішення не прийнято. Наступна 156-а. Не наполягає автор. 157-а. 149. Крулько, будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ця поправка врахована частково комітетом, але в ній не врахована ключова річ. Ми пропонуємо, щоби до цього закону окупованими, тимчасово окупованими територіями також визнавалися і території Криму та міста Севастополя, а також а також виключно морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова. Тому я звертаю увагу сесійного залу, що цей закон має бути універсальним. Він повинен стосуватись не тільки територій Донецької і Луганської областей, він також повинен стосуватися Криму, міста Севастополя і всіх вод навколо Кримського півострова. Тоді це буде повноцінний законопроект, який визначатиме правові засади стосовно усіх тих територій, де внаслідок російської агресії відбулася окупація частини території України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, 149 поправка врахована частково, але автор наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу голосувати.

Шановні колеги, я закликаю вас усіх до міліметра вивірити ту територію, яка була забрана в українського народу, України агресором. Та правка, яку зараз я пропоную підтримати голосуванням, вона виправляє велику помилку, яка з самого початку була закладена в цьому законопроекті, починаючи з його назви. Повторюся, це було великою помилкою, те, що ми згадуємо Луганську, Донецьку, а не згадуємо Крим як окуповану територію. І зараз купа правок, якраз через це ми мусимо з ними працювати. Коли згадується сухопутна територія Донецької та Луганської областей, потрібно також згадувати сухопутну територію Криму і також всі ті води, котрі прилягають до цієї території, і також, звісно, повітряний простір. Тому зараз ця правка стосується якраз, виправляє цю помилку, що ми забули про Крим і зараз згадуємо ті морські території, які прилягають до Криму. Будь ласка, підтримайте. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Правка врахована частково, але автор наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує пропозицію автора Луценка, прошу проголосувати.

За-67 Рішення не прийняте. 157-а. Не наполягає. 156-а, Лубінець. Наполягає. Будь ласка. Моя поправка стосується знову ж таки визначення меж дійсно окупованої території, але я навпаки не наполягаю, щоб там чітко було все перелічено. А у нас згідно закону ці повноваження належать Генеральному штабу Збройних Сил України. Тому я навпаки пропоную прибрати, що межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській області прибрати. І там за поданням Генерального штабу штабу ми можемо визначити і Донецьку, і Луганську, і Крим, і шельфи, і воздушний простір, тобто ці повноваження згідно цього ж закону належать Генеральному штабу. Так давайте його не обмежувати. А от ця дефініція, чітко в Донецькій та Луганській області, якраз і обмежує повноваження Генерального штабу. Тому моя пропозиція прибрати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 156 правка відхилена комітетом. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Комітет відхилив.

Шановні колеги, ми мусимо не втрачати будь-який шанс згадати про те, що агресор не просто ввів свої війська, не просто захопив наші території, а що він ще займається активно експлуатацією економічних ресурсів, котрі йому дісталися, зокрема, в Криму. Тому я пропоную частину першу доповнити пунктом третім наступного змісту: "Територія виключної морської економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглих до узбережжя континентального шельфу України". Я нагадаю, там активно зараз викачуються газ і нафта. Це наші газ і нафта. Оце треба пам'ятати і усім нагадувати. Дякую. Дякую. Отже, 154 правка врахована частково. Автор наполягає, щоб її врахували повністю. Хто підтримує, я прошу голосувати. За-79 Рішення не прийнято. 157-а. Не наполягає. 158-а... Наполягає. Давайте це вже буде до перерви заключна правка, після неї буде оголошена перерва. 157-а, Луценко. Шановні колеги, я абсолютно погоджуюся з тими депутатами народними, зокрема з паном Левченком, що без чіткої відсилки до дат початку окупації чітких територій цей закон носить такий фіктивний характер. Тому, звісно, нам потрібно дуже чітко вказати межі, в тому числі не тільки територіальні, до міліметра, як я кажу, але і часові, до хвилини, коли почалася окупація наших українських територій. Тому моя 157 правка стосується: статтю 1 доповнити змістом, такою фразою, що "днем початку тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя вважати 20 лютого 2014 року". І ще раз це потрібно встановлювати, щоб усі знали, коли Росія на нас напала. Підтримуйте, будь ласка, це формулювання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 157 правка комітетом відхилена. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. За-59 Рішення не прийнято. Колеги, 157 правка. Визначимося, на якій ми продовжимо. 158-а. Не наполягає. 159-а. Яка? А, наполягає. Значить, ми почнемо з перерви з вашої правки. Пане Юрій, о 12.130 ми почнемо з вашої правки, щоб ви були на місці і змогли її озвучити. Всього 673 правки, колеги, ми йдемо надто повільно. Я буду просити і звертатися до депутатів, щоби ми після перерви змогли працювати більше ефективно. А зараз я оголошую на 30 хвилин перерву. І о 12:30 я запрошую всіх у зал, особливо авторів правок, для продовження нашої роботи. Хочу нагадати, що ми узгодили, що ми розпочинаємо нашу роботу з поправки 158. І я надаю слово для оголошення поправки пану Чижмарю. Будь ласка. Шановні колеги, якщо ми хочемо, щоб цей законопроект був не декларативний, а мав нормативний характер, ми повинні чітко визначати поняття тих термінів, які ми вживаємо, ми повинні чітко визначати дати для того, щоб дійсно він міг породжувати права і обов'язки. І хтось сьогодні із доповідаючих говорив про те, що на підставі цього закону ми обрахуємо збитки і пред'явимо Російській Федерації. Але скажіть, будь ласка, Міністерство юстиції, з якої дати рахувати збитки? Ми розуміємо, що дуже багато правовідносин будуть розглядатися саме в міжнародних судах у нас з Російською Федерацією. І міжнародні суди як нормативістські органи будуть дуже чітко читати положення наших законів і те трактування, яке ми заподіяли. І тому, якщо ми сьогодні допустимось помилок, на жаль, ці помилки можуть бути використані аж ніяк не на користь України щодо щодо захисту її прав та суверенних інтересів. Тому я відстоюю позицію ту, що на сьогоднішній день нам треба в цьому законі чітко визначити дату окупації в лютому місяці і визнати, що ті 30-40 чоловічків, які були в Криму, це і було початок окупації. Дякую. Дякую вам. 158 поправка комітетом відхилена. Хто підтримує поправку Чижмаря, прошу голосувати. 45. Рішення не прийняте. 159-а, Луценко, будь ласка. Шановні колеги, мені абсолютно не зрозуміло, навіщо тоді буде цей законопроект, якщо ми в ньому не встановимо чіткі дати початку окупації відповідних територій, адже це, перш за все, юридичний документ, котрий дозволяє нам виставляти серйозні матеріальні претензії до Росії як країни-агресора. Для цього ми приймаємо цей закон, щоб показати світу: от з цього моменту, на цій території Путін здійснив такі-такі злочини. І чим раніше ми задамо оці параметри наших претензій до Путіна, до путінської Росії, тим більша ймовірність, що протягом найближчих років, а, я сподіваюся, це якомога скоріше буде, ми зможемо почати отримувати компенсацію за ті колосальні збитки, котрі Україні завдав Путін і його агресія. Тому нам дуже важливо скористатися цією можливістю в парламенті: заявити претензію України. Давайте не втрачати цей шанс, давайте голосувати. Прошу підтримати мою правку. Дякую вам. 185-а правка є відхилена комітетом. Хто її підтримує, прошу проголосувати.

Шановні народні депутати, я прошу поставити на підтвердження 162 правку, яка є антиконституційною саме тому, що там видаються виключні повноваження Президента України, і це продовження системне узурпації влади з боку українського теперішнього Президента Порошенка. 106 стаття Конституції прямо передбачає виключні повноваження. І Президент має механізм, як йому вплинути на прийняття рішень щодо окупації чи деокупації через оголошення військового стану. І якщо цей механізм є, то чому Президент до сьогодні ним не скористався? Натомість йому треба ще, бачимо, з кожним законом все більше і більше повноважень. І я не розумію як комітет, який би мав правом займатися, антиконституційну норму хоче записати в тілі законопроекту. Це не є компетенцією і функцією Президента. Тому я прошу проголосувати проти підтвердження цієї правки і поставити її обов'язково на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Хочу наголосити, комітет її підтримав. І пан Мусій просить її поставити на підтвердження. Треба набрати позитивну кількість голосів.

будь-яких адміністративно-територіальних одиниць, це є взагалі виключна компетенція парламенту України, і це не просто так. Оскільки територія належить народу України, а не Президенту чи будь-якій іншій посадовій особі. І у зв'язку з цим Президент не може мати жодної компетенції стосовно того, щоб визначати чи змінювати межі будь-якої території чи так само змінювати межі і території під будь-яким статусом. Відповідно потрібно цю норму вилучити для того, щоб не було узурпації влади, яка може мати загрозливі наслідки для держави Україна. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іван, будь ласка, прокоментуйте. І потім буде голосування. Прошу всіх зайти і зайняти свої місця. Шановні колеги, цей абзац не про адміністративне територіальне ділення України, цей абзац про збройну агресію Російської Федерації, про окуповані території і про реалізацію Президентом України повноважень Верховного Головнокомандуючого України. Безумовно, вертикаль військова, військового керівництва, вертикаль силова в межах проведення заходів забезпечення національної безпеки, в межах будь-яких заходів щодо самооборони, оборони держави чи відсічі будь-якої збройної агресії це є виключно повноваження Президента. І в даному контексті, безумовно, і зрозуміло зміст цього абзацу, що мова йде про президентські повноваження, які він реалізує, захищаючи Україну, спільно з іншим військовим формуванням як Верховний головнокомандувач. Саме тому в даному випадку ми залишаємо це виключне виключне право за Президентом України на підставі обґрунтованого подання Міністерства оборони та органу безпосереднього керівництва військами і Генерального штабу Збройних Сил України. Дякую вам. Отже, комітет просить підтримати дану правку, вона ставиться на підтвердження і комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати, прошу взяти участь в голосуванні, голосуємо. За-49 Рішення не прийняте. Наступна 163-я. Наполягає. Чижмарь, будь ласка. Шановні колеги! Ми теж хочемо сьогодні змінити норму Конституції, де передбачено, що територіальний устрій визначає саме Верховна Рада і подання робить Кабінету Міністрів України, як це передбачено в статті 12 Закону про зовнішню… про основні засади зовнішньої і внутрішньої політики. На сьогоднішній день ми хочемо ці повноваження передати Президенту, який буде здійснювати це за поданням Міністерства оборони. Я вважаю, що ми не можемо порушувати норму Конституції і ми повинні залишити порядок, де саме Кабінет Міністрів подає подання щодо зміни меж територій сіл, селищ і інших адміністративних одиниць. Дякую. Дякую. Дана поправка є комітетом відхилена. Хто підтримує поправку Чижмаря, прошу проголосувати, будь ласка. 54. Рішення не прийняте. Колеги, я ще раз звертаюсь до всіх авторів правок, очевидно всі розуміють важливість цього законопроекту, ми надто повільно йдемо. І у мене прохання, можливо, наголошувати на тих поправках, які є принципові, які не дублюються.

слухають і приймають участь в обговоренні до нього поправок 50, максимум, 100 людей. І от про це треба в першу чергу говорити, якщо ми говоримо про важливість. Тепер, що стосується даної поправки, я хочу сказати, що доповідач абсолютно повністю перекрутив всі ключові поняття, які мали бути закладені в цей закон. Зокрема, коли він послався на те, що дата окупації Криму це буде фактично, за його думкою, означати і дату окупацію в Донецькій, Луганській області. Дуже простий приклад. Уявіть собі, людина живе де-небудь в Горлівці. Після початку агресії він від'їжджає до України, там залишається його майно. І він хоче звернутися до суду для відшкодування збитків. Він, що має зазначити 20 лютого як дату окупації територій Донецької області? Йому будь-який суд відмовить, ви закладаєте… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви закладаєте дуже небезпечні протиріччя, які будуть грати проти наших людей, які будуть грати проти держави України, коли ми будемо позиватися до Російської Федерації за стягнення збитків у зв'язку з агресією на цих територіях. Дуже чітко: або цей закон має визначити політику для всієї України, а значить, Крим – наш; або ви відмовляєтесь в майбутньому боротися за суверенітет України і повне відновлення території України в її межах. Дякую. Дякую. Дана поправка є комітетом відхилена. Хто підтримує поправку 167, прошу проголосувати. За-53 Рішення не прийнято. 168-а. Наполягає Мустафа Найєм, включіть мікрофон. Шановні колеги, ця поправка також стосується лінії окупації. Справа в тому, що у нас лінія розмежування, лінія окупації під час навіть цих останніх трьох років пересувалась, були населені пункти, які ми брали, були населені пункти, які ми здавали. якщо ми в подальшому будемо визначати дату і межу окупації лише цим законом, ми не врахуємо ті населені пункти, які будуть залишатися у нас, або які будуть від нас йти. Таким чином, я пропоную, щоб ми дозволили дозволили уряду, тому що у нас є така традиція вже уряді, є постанови, які визначають лінії розмежування, які будуть під час окупації визначати ті населені пункти, які будуть захоплюватися і руйнуватись агресором. І якщо ми цього не зробимо, ми зараз визначаємо статично лінію розмежування, і ті населені пункти, які будуть потім зруйновані, ми не можемо на них розповсюдити дію цього законопроекту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тільки правильно говорити: "населені пункти, які ми визволяли", а не "брали". Це буде мудро. Отже, 168 поправка комітетом відхилена. Хто підтримує 168 правку, прошу проголосувати.

я її вже коментував. Я все ж таки наполягаю, щоб у частині другій статті 1 законопроекту словосполучення "в Донецькій та Луганській області" вилучити. В цьому є дуже проста логіка: не обмежуйте, будь ласка, цей законопроект тільки для Донецької та Луганської області. Є повноваження Генерального штабу, він сам визначить і Крим, і Севастополь будь-що, що стосується прав України на свою територію. Вилучіть ці словосполучення. Дякую. Я от не розумію просто логіку комітету. Чому було з цим не погодитися? Якщо можна, секретаря комітету, прокоментуйте, будь ласка. Дякую. Дякую вам. Дана правка є відхилена. Хто її підтримує, прошу проголосувати. 170 правка.

Це добро домов чи Мусій? Будь ласка, включіть Мусію. 12:53:04 МУСІЙ О.С. 177 правка. Прошу звернути увагу на те, що в тій редакції, якій пропонує комітет, він знову пропонує керуватися для визначення країни-агресора, окупацію двома різними законами: законом, який прийнятий уже, який є діючий закон (щодо Автономної Республіки Крим) і законом, який зараз намагається проштовхнути комітет на догоду Банковій. Насправді, в нас стане тоді правова колізія щодо окупації: одна частина буде визнаватися по одному закону, інша частина по другому закону, а суди будуть трактувати хто за одним, хто за іншим законом. Невже важко зробити один закон для окупованих територій? І тоді все стане на свої місця. Абсолютно логічно говорив мій колега Лубінець про те, що краще вилучити взагалі ці назви, і закон буде стосуватися будь-якої і будь-коли окупації. Навіщо ви зараз там залишаєте тільки маленьку частину з необхідного? Або додайте тоді Крим і буде повна окупація всіх територій. Дякую вам. Дана поправка врахована частково редакційно, але автор наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати.

Шановні колеги, ми з вами мусимо використовувати будь-яку можливість, щоб сказати всьому світу, що ми визнаємо і Луганськ, і Донецьк, і Крим однаково окупованими територіями. Мусимо не залишати нашим противникам, нашим ідеологічним суперникам і військовим суперникам жодного простору для маневру в цьому моменті. Прикро, що парламент на четвертому році займається такими дискусіями, що на четвертому році ми обговорюємо, що потрібно згадувати Крим всюди – там, де ми згадуємо окуповані території. Це я вважаю ганьбою для нас. Тому прошу підтримати мою правку 180, слова "в Донецькій та Луганській областях" після слів "тимчасово окупованих територій" виключити. Всі окуповані території Росією є окупованими територіями, не тільки Луганськ і Донбас. Дякую. Отже, 180-а – відхилена. Хто підтримує правку 180 народного депутата Луценка, прошу проголосувати.

Шановні колеги, стосовно 178 поправки, я акцентую увагу на те, що є імплементація в цей текст законопроекту поняття "територіальні громади" і "органів місцевого самоуправління". Хочу довести, я хотів би, щоб від секретаря почути… Була пропозиція, все чітко визначено, як регулюється діяльність місцевих громад, територіальних громад і органів самоуправління. На якій підставі закон взагалі передбачив припинити діяльність органів самоуправління, коли такої в природі немає норми і бути не може. Може бути тільки призупинено,

природні права – право на управління на тих же територіях, це ж такі люди, вони формують свої… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І дякую вам за розуміння. Отже дана поправка врахована редакційно, але автор, народний депутат Німченко, наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати.

Не наполягає. 185-а. Наполягає. Будь ласка, Світлана Заліщук. Світлана Заліщук. Шановні колеги, цією правкою я пропоную зафіксувати, що правовий статус тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначається цим законом та може бути змінений чи скасований виключно законами України. Тобто будь-які домовленості, будь-які міжнародні пакти не зможуть вплинути на скасування… окупації, на визначення окупації цих територій. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 185-а правка є відхилена комітетом. Хто її підтримує, прошу проголосувати.

Ми можемо дуже багато говорити про те, що в преамбулі згадується про російську агресію, в деяких нормах згадується про відсіч російській агресії. Але ми дуже добре розуміємо, що преамбула носить декларативний характер. Для громадян України, для захисту прав держави і інтересів держави, для захисту прав громадян важливо, щоб норма була в законі. Тому я наполягаю, що Росія має бути визнана агресором безпосередньо в тілі закону і безпосередньо в статтях даного закону. Ми змогли з нашою делегацією в ПАРЄ домогтися, щоб ще рік тому Росія була визнана там агресором міжнародною спільнотою. Я не розумію, чому Україна, український парламент не погоджується з цією логікою і не хоче в законі закріпити, що Російська Федерація є агресором.

За-51 Не підтримано. 187-а Корчинської частково врахована, тому рухаємося далі.

Шановні колеги, наш спікер Андрій Парубій нещодавно сказав, що ми надто повільно рухаємося цим законопроектом. Абсолютно погоджуюся з паном Парубієм, ми надто повільно рухалися з законодавчим визнанням російської агресії, нам потрібно було чекати три з половиною роки. Нас випередили вже всі: Парламентська асамблея Ради Європи, ООН, всі міжнародні пристойні інституції нас випередили. Натомість Україна, котра є жертвою агресії, ще до сих пір думає, що в парламенті сперечаються чи треба включати Крим в список окупованих територій, чи не потрібно. Чому так відбувається? Тому я прошу підтримати поправку, яка в тілі законопроекту визначає статус Криму як окупованої території. Другу частину статті 2

Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Насправді про це уже багато було сказано, але ми, свободівці, наполягаємо на тому, щоби в законопроекті було чітко прописана дата початку окупації і це має стосуватися і Криму, і це має стосуватися і Донецької та Луганської області. Тільки тоді ми можемо говорити не про просто якісь бутафорні декларації, гасла, а ми можемо говорити про абсолютно чіткі, юридично виверені норми, які потім можуть стати чіткою базою для судових позовів, для того, щоби чітко визначити, що це дійсно окупація, що це російська окупація, і що вона за це буде відповідати. Тому ми пропонуємо все-таки врегулювати це питання, підтримати нашу правку і чітко вказати і для Криму початок окупації, і для окремих районів Донецької і Луганської області, які на сьогоднішній день окуповані Російською Федерацією.

Вибачте, будь ласка, я відволіклася з важливого приводу. Шановний колего, ми зараз голосуємо за 198 поправку народного депутата Іллєнка, яка була відхилена комітетом.

44 голоси, не підтримана ваша поправка. Наступна – 203-я народного депутата Найєма. Не наполягає. Пташник наполягає на 202-й. Я ж оголосила. Зараз, Пташник наполягає на 202-й, потім до вас, 203-я. Поправка Пташник врахована редакційно, але Вікторія наполягає на повному. Будь ласка. 13:04:36 ПТАШНИК В.Ю. Шановні колеги, я хотіла би звернути увагу, що таблиця містить посилання, що начебто ця поправка врахована редакційно, хоча вона не врахована абсолютно. Стаття 2, зокрема абзац третій, звертаю вашу увагу, передбачає, що діяльність Збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, яка суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, є незаконною. Натомість інші норми цього законопроекту містять посилання саме на норми міжнародного права, а не на норми міжнародного гуманітарного права. І очевидно, що міжнародне гуманітарне право є складовою міжнародного права. Тому давайте, будь ласка, приведемо у відповідність дану норму, у відповідність до правильно термінології і будемо говорити, що діяльність Збройних сил Російської Федерації, яка суперечить нормам всього міжнародного права, відповідно є незаконною. Тому я прошу підтримати мою поправку номер 202. Голосуємо за поправку, яку комітет частково врахував, але пані Вікторія наполягає. Прошу. 57 голосів, не врахована. Наступна – 203-я. Найєм, народний депутат. Мікрофон, будь ласка, увімкніть. Шановні колеги, ця поправка частково врахована. Я б хотів, щоб ми повернулися до її першої редакції. Справа в тому, що цією поправкою ми визнаємо документи про народження, факт народження… не про народження, а факту народження, факту смерті. Це є міжнародна практика. Вона підтверджена практикою Європейського суду з прав людини в першу чергу. І також є звернення від ООН. Я не розумію просто, і чому написано, що вона врахована редакційно, тобто частково. І я не розумію, в якій частині вона була врахована, тому що там мається на увазі і народження, і смерті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Справа у тім, що там є цілий розділ законопроекту, де говориться про те, що не визнаються документи так званих ОРДО і ОРЛО ніякі, окрім довідок про народження і смерть. Це є так особлива норма у законі. Але зараз ми ставимо, просто вона йде не у вашій поправці, це абсолютно враховано в інших нормах цього закону. Голосуємо зараз за поправку 203 народного депутата Найєма, яку він… А, не наполягає вже. О'кей. 204-а. Будь ласка, Сотник. Не наполягає?

Світлана Заліщук. Шановні колеги, цією правкою, з одного боку, ми наполягаємо, що будь-які акти, видані у російській окупації, не є дійсними і не створюють правових наслідків. З іншого боку, я пропоную, аби наші громадяни мали можливість використовувати акти в якості доказів для встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованих територіях, які так само відповідають практиці Європейського суду з прав людини. Є ціла низка справ і Молдови, і Туреччини, водночас є так само резолюція, консультативний висновок Міжнародного суду ООН з таким же підходом. Прошу підтримати цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуємо поправку 218, яка комітетом відхилена, але з тих же самих причин, про які ми говорили, що воно визначено там особливою статтею. Голосуємо, будь ласка. Тобто ті норми, про які пані Світлана говорить, вони є в інших статтях цього законопроекту. За-48 Наступна поправка 219. Пані Заліщук не наполягає. Але абсолютно правильно, що гуманітарний аспект вимагає від нас враховувати про народження і смерть українських громадян на окупованій території. Тому дякуємо, що це є в окремій нормі статті. врахована редакційно 225. Будь ласка, Сотник Олена, прошу вам мікрофон. 13:09:10 СОТНИК О.С. Дякую. Сотник Олена, фракція "Самопоміч". Поправка 220. Вона теж написана врахована редакційно. Але насправді вона не є врахованою. комітет, профільний комітет, хоча б поцікавився, яка кількість справ в Європейському суді по правам людини зараз знаходиться, де саме до України позиваються люди, в тому числі ті, що зараз перебувають на окупованих територіях. Все чому? Тому що у України не було з цього приводу чітко визначеної системної політики. Навіть в цьому законі ви записуєте про якийсь там особливий порядок забезпечення прав людини. Та не може держава Україна ,яка не має відповідальність відшкодування збитків, моральну шкоду несе Російська Будь ласка, поправка номер 220 від депутатів фракції "Самопоміч" була врахована редакційно, але фракція наполягає на повному голосуванні. Прошу голосувати, прошу визначитися. 220-а, колеги. 56 голосів. Поправка не підтримана. Далі. Народні депутати Яценко і Долженков вимагають поставити на підтвердження поправку, я прошу, пане Іване, вас зафіксувати, 224-у. Це поправка народних депутатів Вінника, Пашинського, Левуса, Савченко, тобто комітету, яку якраз, поправку, вони ставлять на підтвердження. Будь ласка, народному депутату… Доброго дня, шановні колеги! Насправді дуже важливий законопроект зараз розглядаємо, адже вирішується судьба Донбасу і взагалі його процесу реінтеграції. На жаль, прийняття законопроекту в тому вигляді, в якому зараз він голосується і обговорюється в рамках другого читання, буде давати дуже незначну надію на реінтеграцію. Зараз тут багато говорять про території. На територіях живуть люди, яким потрібно виживати. Ця правка 224, яку я та фракція "Опозиційний блок" наполягає ставити на підтвердження, передбачає кримінальну відповідальність для людей, залучених до участі в адміністрації Російської Федерації. Хто буде оцінювати? Яка ця участь буде активна чи пасивна? І який месседж ми надаємо населенню Донбасу, яке там проживає і вимушено якось взаємодіяти з тими людьми для того, щоб прогодувати себе та свої сім'ї? Я вважаю, що це положення неприйнятне і повинно буде вилучено, адже ми відторгаємо Донбас цим законом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція зрозуміла. Хочеться почути позицію комітету. В той же час я також маю зазначити, що позиція відповідальності має визначатися Законом про амністію, а не нормами цього закону. Будь ласка, пане Іване. Пан Іван, ваша позиція комітету. Ну, власне, напевно, очікуваний коментар від представників "Опозиційного блоку", який ще жодного звернення до Російської Федерації як країни-агресора навіть навіть політично не підтримав: щодо звільнення території, притягнення відповідальності Російської Федерації і її збройних формувань, які здійснюють агресію проти України. Єдине що хочу наголосити, що ця правка була результатом роботи по тих пропозиціях, які лунали від різних фракціях парламенту, які зараз чомусь критикують роботу комітету. Тому комітет заперечує з приводу того, щоб ця правка була відхилена шляхом її підтвердження, але регламентну норму треба виконувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Колеги, прошу визначатися по цій поправці. І наголошую, що комітет, це поправка комітету. Комітет її підтримав, а депутати просять поставити її на підтвердження. Прошу визначатися. 82 голоси. Рухаємося далі, прошу вас фіксувати позиції. 225 поправка. 225 поправка. Я іду, я ж рухаюся по поправкам. 225 поправка, так само, Яценко і Долженков попросили ставити на підтвердження. Будь ласка, Яценко мікрофон. Я перепрошую, це поправка фракції "Самопоміч", да, потім я дам вам слово, спочатку. Тут дві позиції, "Самопоміч" вимагає взагалі її врахувати повністю, комітет її врахував частково, народні депутати вимагають її повністю поставити на підтвердження. Спочатку Яценко, і потім Сотник. Шановна головуюча, шановні колеги, я прошу цю поправку поставити на підтвердження як таку, що не відповідає Конституції, не узгоджується з тілом закону. Дякую.

Ви розумієте, в нашій поправці дуже чітко встановлено, що мається на увазі під тією діяльністю, за яку мають нести відповідальність особи на окупованих територіях? Якщо вони сприяли окупаційній адміністрації, якщо це, наприклад, формування різні, банди формування і так далі, тобто чіткі критерії, дуже чітко все встановлено. І якщо люди будуть підпадати під ознаки, точніше їх дії будуть підпадати під ознаки вчинення злочину, жодного звільнення від відповідальності, ніяка реінтеграція не може зняти відповідальність з людей, які вчиняли злочини, в тому числі проти українців, не може їх позбавити вони будуть нести цю відповідальність, згідно закону, згідно Кримінально-процесуального кодексу. Ось про що ця правка, про те, що жоден злочинець не уникне відповідальності, хто сприяв… Голосуємо, будь ласка, цю поправку, ми ж зараз цю голосуємо, 225-у спочатку. Отже, це поправка "Самопомочі", комітет її частково врахував, "Самопоміч" наполягає на повному голосуванні, народний депутат Яценко вимагає на підтвердження

59 голосів, рухаємося далі. 226 поправка, народного депутата Мусія. Прошу, будь ласка. Шановні народні депутати! Ця правка стосується якраз виконання норм Женевської, Гаазької конвенції про відповідальність країни-агресора за окуповані території. Але я хотів би відрефлексувати на заяву з "Опозиційного блоку", про те, що, бачите, колаборанти, які очолюють там адміністрацію, є нещасні люди, яким треба виживати, яким треба допомагати, і ми не маємо права переслідувати. Та колаборантів розстрілювати треба, і завжди всі країни колаборантів розстрілювали. Тому … ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу не закликати навіть до колаборантів, до насильства. Суд буде визначатися, і у нас немає такого… ми не бойовики, щоб розстрілювати. Я дуже прошу, шановні колеги, ми з вами демонструємо тут закон, який має повертати території, давайте нікого не розстрілювати, а судити будемо. Прошу голосувати за поправку 226 і не вживати таких слів під час обговорення, дорогі колеги, гуманісти! Дякую. 226 поправка. 46 голосів, не підтримана ваша поправка. Наступна, так само, 228-а, народного депутата гуманного, народного депутата Мусія. 223-ю, оголошувала вас не було в залі, я прошу бути, потім повернуся.

в тому числі, і території Криму, і території Севастополя. І якраз з ознаки того, що законопроект повинен бути системним, і законопроект повинен враховувати всі види окупації, які існують на території України. Є вони чи немає, незалежно від віяння вітру, і від бажання виокремити Крим, чи виокремити Донецьк з Луганськом. Саме тому я прошу поставити на підтвердження в повному обсязі врахування цієї правки. Будь ласка, проголосуйте "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. 228 поправка була відхилена, прошу визначатися, шановні колеги. 48 народних депутатів. Далі: народний депутат Крулько. Наполягає. 223 поправка. Я оголошувала вас. Вас не було. Ми не можемо повертатися весь час до поправок. Прошу. я хотів би зараз звернутися з приводу поправки, яку збили, 225. Це поправка, яка передбачала невідворотність кримінального покарання щодо тих осіб, які задіяні у здійсненні збройної агресії Російської Федерації проти України, і депутат Яценко поставив цю поправку на підтвердження, щоб ті, хто сьогодні вбиває українців, хто вбиває українських солдат, не несли ніякої кримінальної відповідальності. То що ж це таке? Тому я вимагаю, я прошу, коли ми будемо цей законопроект голосувати в цілому, щоб ця поправка поправка обов'язково була включена, тому що ті, хто вчиняють злочини, злочини проти людства, порушують міжнародне законодавство, мають нести кримінальну відповідальність, і понесуть її обов'язково. Ця поправка потрібна, бо вона має включати в себе невідворотність кримінального переслідування щодо тих, хто вчиняє хто вчиняє сьогодні військові злочини проти України і проти українського народу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, єдине, що я хочу закликати, у нас по Регламенту немає такої норми: повернення до однієї і тієї поправки тричі. Ви абсолютно говорите правильні позиції щодо невідворотності покарання. І маю зазначити, що це є Закон про амністію, який ми також з вами і ті злочини, які потрапляють під злочин проти людства, там не потрапляють під амністію. Але в кінці буде заключний коментар представника комітету по всьому законопроекту, який ми зараз… по якому ми рухаємося. Шановні колеги, 229-а Німченка. Не наполягаєте? Яка? 229-а Німченка. Не наполягає. А її наполягає на підтвердження народний депутат Семенуха… Яка? зараз ми знаходимось 229 поправка - це Німченка поправка. Її наполягає поставити на підтвердження народний депутат Семенуха. Спочатку слово Семенусі, потім – Німченку, і голосуємо. Ну да, спочатку тоді Семенуха, потім – Шановні колеги, своїм виступом я хочу поставити на підтвердження правку депутата Німченка 229 і правку пані Геращенко 231. Я вкотре наголошую, що неможливо забезпечити суверенітет на територіях, на яких, фактично, Україна сьогодні не здійснює контроль. Суверенітет в таких випадках відновлюється, і ніяк по-іншому. Бо інакше це все вписується, знову таки, у філософію Мінських протоколів. Я думаю, що на четвертий рік війни треба визнати, що політична частина Мінську – це ні що інше, як шлях до повної капітуляції України. Так само, не можна слідувати кремлівській логіці, розмежовуючи юридичне питання по Криму і по Донбасу. Ну, погодьтеся, що сьогодні, слухаючи засідання Верховної Ради, у Криму, сьогодні в окупованому Криму відчувають люди? Вони задають питання, чому ж їхня Верховна Рада по-різному розглядає питання Криму і Донбасу? Я переконаний, що одна територія, одна проблема, один агресор, І тому один закон має врегульовувати питання як по Криму, Севастополю, так і по окремим територіям Луганської і Донецької областей. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Починаємо рухатися по поправкам. 229-а. Пан Німченко, у вас буде коментар? Будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, Козьма Прутков пропонував: "коли блондинку зустрінеш, то дивись у корінь". Почитайте, будь ласка, про що йде мова, про яку пропозицію йде мова у цій поправці статті 229-й? Почитайте, яка філософія вашого законопроекту, де ви кажете, що забезпечується суверенітет. Уніфікована правова категорія не "забезпечується", а "захищається" суверенітет. От із цього й виходили, коли вели мову. І, по-друге, коли ми ведемо мову про суверенітет, державний суверенітет, то не треба, щоб це було… использовалось для того, щоб на державному рівні пропагувати сепаратизм. От і про що йде мова, оце про такий державний суверенітет і йшлося у цій поправці. І я вдячний, що комітет врахував про це. Спасибі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставимо на підтвердження на вимогу народного депутата Семенухи 229 поправку, яка врахована була частково комітетом. Колеги, прошу визначитися, це поправка 229. голосів "за". Також була вимога 231 поправку авторства народного депутата Геращенко поставити на голосування. Виступив з цього приводу народний депутат Семенуха. Я як автор цієї поправки хочу зазначити, що в цій залі знаходиться достатньо багато юристів, які чудово знають, насправді, як учасник і член тих чи інших міжнародних організацій взяла на себе добровільні зобов'язання враховувати міжнародне право в своєму законодавстві, яке є вищим, насправді, ніж внутрішнє законодавство і це очевидні норми. Якщо зараз ви говорите ті речі, які супротивлять першому курсу юридичного університету, то мене це дивує, це перша історія. Друга історія. Можна скільки завгодно хаяти, тут немає жодного слова в цій поправці, по-перше, щодо захаяних вами, Мінських угод, але я хочу наголосити, подобається вам це чи ні, в рамках Мінських угод відбулося звільнення заручників 27-го, а не редутів. В рамках Мінських угод... не Мінські угоди розпочали війну проти Російської Федерації, а Мінські угоди дозволили нам взяти паузу для того, щоби посилити українську армію. Мінські угоди прив'язані до санкцій проти Російської Федерації, які, насправді, дуже чітко фіксуються, що тільки після повного виконання угод, а повне виконання – це відновлення контролю над україно-російським кордоном. І ті, хто виступають проти цього, по суті, виступають проти відновлення територіальної цілісності і суверенітету, і кордону України. Немає такого, щоб коментар на коментар, шановний колего. Я як автор мала повне право зараз прокоментувати вашу позицію щодо цієї поправки. І тепер я ставлю на голосування, на вашу вимогу, поправку 231 народного депутата Геращенко, яку народний депутат Семенуха просить поставити на підтвердження. Комітет її врахував. Ви ж сказали у вашому виступі: народний депутат Геращенко. Ви виступали по цій поправці, щоб її зняли, народного депутата Геращенка. 13:26:05 За-36 Тридцять шість голосів, вона не підтримана. Ідемо далі. Народний депутат Чубаров, 235-а. Будь ласка, мікрофон. Шановні колеги! Стаття 3 в редакції першого читання має загальний, але дуже принциповий характер. Мова йде про те, що державна політика забезпечення державного суверенітету України базується на Конституції та законах України, міжнародних договорах, принципах і нормах міжнародного права. Я взагалі тому не розумію, чому в такій загальній, але дуже принциповій статті ми знову не погоджуємося включати Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Це дуже важливо, і прошу поставити ці… додати словосполучення "Автономна Республіка Крим та місто Севастополь" в таку дуже важливу статтю 3-ю цього законопроекту. Дякую. Голосуємо 235 поправку. Комітет її відхилив, а це поправка народного депутата Чубарова, він просить її підтримати. Прошу визначатися.

Семенуха Роман. Фракція "Об'єднання "Самопоміч". Ну, репліка до попереднього виступу. Скажу, що всі ну на четвертий рік, я думаю, маємо знати, чим відрізняються угоди від протоколів. Бо, насправді, жодних Мінських угод не існує. Бо угоди згідно норм міжнародного права ратифікуються національним парламентом. А те, що підписано в Мінську, називається: протоколи, домовленості. Але жодного відношення до угод не мають. Тепер по суті 236-ї правки. Відновлення державного суверенітету не можна реалізовувати підзаконними актами. Воно має відбуватися лише за нормами Конституції та міжнародного права. Насправді формально запропонований законопроект відповідає капітуляційним мінським протоколам, в яких немає згадки про Крим. Ми знову, наголошую, що ми не можемо порушувати логіку: один статус території – один закон. І політика має спиратися винятково на норми міжнародного публічного права, Конституції України та її законів. І жодним чином не можна допустити регулювання це підзаконодавчими актами. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, визначаємося по поправці 236, яку, до речі, комітет частково врахував. Але фракція "Самопоміч" як автори просять повністю її врахувати. Прошу визначатися. наступна 241-а. Мусій, будь ласка. Будь ласка, 241-а, Мусій. того, що вже врегульовано окупація Криму, воно не містить ряд норм, які є в цьому законопроекті. І насправді він би доповнив і внесення Луганської… до Луганської і Донецької області Криму і Севастополя, він би доповнив існуюче законодавство. Тому прошу повністю врахувати. І шановна заступник Голови Верховної Ради щодо гуманізму говорила, коментуючи мій попередній виступ. То я би сказав, порадив їй з таким самим гуманізмом, знаєте, ви здали Крим без жодного пострілу, тільки один постріл, був вбитий один український солдат. 10 тисяч людей українців загинуло, солдат і цивільних через ваш гуманізм. І ви тут розказуєте про гуманізм? Який може бути гуманізм по відношенню до країни-агресора? 317 правка комітетом відхилена. Хто її підтримує, я прошу голосувати. За-57 Рішення не прийняте. Колеги, я ще раз наголошую: ми надто повільно йдемо на поправках. Ми розгляд повинні завершити сьогодні. Тому я звертаюсь до авторів правок: особливо в тих випадках, коли правки дублюються і стосуються тієї ж статті, не наполягати на кожній. Наступна – 245-а. Войціцька, будь ласка. Вікторія Войціцька, фракція "Об'єднання "Самопоміч". мети державної політики із відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях України. Тут дуже важливо якраз застосування слова "відновлення" замість "забезпечення", адже сьогодні територія Луганської, Донецької областей, окремих територій, є окуповані і ми не можемо забезпечити суверенітет на даній території. Друге, на чому ми наполягаємо, це на тому, щоби першим стояли захист інтересів і прав цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, саме люди мають бути пріоритетом пріоритетом будь-якої політики, яка стосується окупованих територій. Дякую. Прошу підтримати дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вона врахована частково, але автори просять, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію прошу проголосувати. Будь ласка.

стосується того, що на сьогоднішній день нема правової визначеності в статті 4. Подивіться, чим вона починається: "цілями державної політики"… "цілями Такого нема в технології законотворення, це я для авторів, хто його готовив. І друге. Була моя пропозиція, яка стосується того, що треба бачити людей і тому пропонували, що метою є припинення збройного протистояння, відновлення конституційного ладу і не треба вказувати на якій території конкретно. І ще одне. Відновлення життєдіяльності міст і населених пунктів, цього, взагалі, нема в цьому. Про яку реінтеграцію можемо вести мову? А тому я настоюю на тому, щоб поставили цю пропозицію на підтримку, стосовно того, що треба, щоб було правове… Дякую. Дана поправка врахована частково редакційно. Автор народний депутат Німченко наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує цю пропозицію, прошу проголосувати. Голосуємо.

Я мушу до неї повернутися, тому що я зачитаю зараз статтю, як вона виглядає в кінцевій редакції після роботи комітету. "Метою державної політики забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій, Луганській областях є звільнення цих територій, захист прав, свобод, законних інтересів громадян, зміцнення незалежності, державності, забезпечення територіальної цілісності." Тобто ми взагалі не говоримо про Крим, місто Севастополь. Ми навіть не називаємо метою державної політики відновлення суверенітету над Кримом. Ми відносимо це все до іншого закону. І це, на жаль, є логікою Мінських угод, є логікою пана Путіна, є логікою Російської Федерації. Я ще раз вимагаю і буду вимагати

Дякую. Правка врахована частково. Хто за те, що підтримати її повністю, прошу проголосувати.

Я не побачив, де її врахували редакційно. Про що йдеться мова, моя поправка? Про те, що звільнення цих територій, відновлення контролю над своєю територією в межах кордону. Згідно міжнародного права територія незалежної держави визначається державним кордоном. Якщо ми йдемо за логікою, що нам цей законопроект потрібен саме для захисту українських інтересів в міжнародних судах, то знову ж таки я наполягав, щоб була міжнародна юридична дефініція: Державний кордон України. Тому і наполягав, щоб було чітко прописано, що "відновлення контролю над своєю територією в межах кордону". Не можу зрозуміти логіку комітету, коли кордон навіть не згадується. Дякую. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вона врахована редакційно. Хто за те, щоб підтримати її повністю у редакції Лубінця, прошу проголосувати.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, оскільки відновлення суверенітету відбудеться не одразу і давайте про це говорити відверто, варто викласти основні завдання державної політики у хронологічному порядку. Адже спочатку після звільнення територій саме Збройними Силами України має відбутися забезпечення прав цивільного населення, захист прав осіб, які постраждали від агресії Російської Федерації та окупації як у Криму, так і на Донбасі. У законі неможна лишати прогалини, що можуть дати можливість легалізовувати російські анклави, не може бути відновлення територіальної цілісності, єдності без захисту прав громадян, що страждають внаслідок російських окупантів і їх терору та їх посібник. Прошу підтримати правку. Дякую. Ставлю на голосування правку 255, вона врахована редакційно. Хто за те, щоб її врахувати повністю, прошу проголосувати. За-55 Рішення не прийнято. Зараз 252-а Оксани Білозір, а потім 256-а. Будь ласка, пані Оксана. Дякую. Я бачу, що моя правка врахована редакційно, але вона є надзвичайно важлива. І я не знайшла, де у законопроекті є редакційно вона визначена. Тому я хочу наголосити, яка вона. Йдеться про відшкодування… Записати в законопроекті: "відшкодування збитків, завданих внаслідок протиправних дій Російської Федерації як держави-агресора, із подальшим зверненням щодо компенсації таких збитків державою-агресором". Чому це важливо зафіксувати в нашому законопроекті? Тому що наші суди сьогодні мають дуже багато звернень від наших громадян, а суди користуються Законом про терористичну діяльність, а там чітко вказано, що збитки компенсує держава. Тому ми будемо мати навал справ, де суди не зможуть прийняти рішення, бо вимушені посилатися на те, що збитки компенсує держава Україна. Якщо ми внесемо таку дефініцію в наш законопроект, тоді суди зможуть посилатися на наш законопроект і норми, які визначають, що збитки покриває і компенсацію дає країна-агресор. Дякую. Отже, комітет врахував редакційно дану правку. Хто за те, щоб вона була врахована повністю в редакції Оксани Білозір, прошу проголосувати. Рішення не прийняте. 256-а, Рябчин. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Та ж сама стаття 4 про мету державної політики складається з трьох пунктів: звільнення територій, захист прав і свобод населення, зміцнення незалежності державності. Я пропоную доповнити новим абзацом такого змісту: "Метою державної політики повинно бути притягнення до відповідальності осіб винних у здійсненні збройної агресії проти України та тимчасової окупації частин її території". повинно стати також метою державної політики з метою забезпечення державного суверенітету. Особи, які вчинили злочини проти держави, про життя, про людяності повинні понести передбачену законом відповідальність. Безкарність породжу хаос, безвідповідальність створює потенційну небезпеку для всієї держави і народу. Прошу підтримати мою правку. Прошу, пане Іван. І так само і те, що пані Оксана просила, прокоментуйте. 13:40:58 ВІННИК І.Ю. Шановні колеги, відповідаю одразу двом доповідачам. Перше. Щодо невідворотності покарання. Зараз з приводу змісту статті 2 точилась дискусія, де було чітко встановлено, що особи, які порушують принципи міжнародного гуманітарного права, беруть участь в окупаційній адміністрації збройних формувань, несуть відповідальність згідно законів України… законодавства України. Тому таким чином ми не створюємо засади якісь державної політики, а ми фактично встановлюємо обов'язок притягати до відповідальності згідно чинного законодавства. Тому в даному випадку ми вважаємо це недоречним враховувати цю правку в статтю 4. пані Білозір. В статті 2 у нас є абзац, який став результатом врахування, редакційного врахування правок багатьох депутатів, зміст якого наступним чином звучить: відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду завдану Україні внаслідок агресії Російської Федерації покладається на Російську Федерацію відповідно до загальновизнаних принципів норм міжнародного права. Окрім того, в подальшому ви почуєте правку від фракції "Батьківщина", яка пропонує скасувати… 30 секунд, будь ласка. ВІННИК І.Ю. …яка пропонує скасувати судовий збір по майнових позовів до Російської Федерації. Таким чином, це знову ж таки в розвиток ідеї яку ви і окремі інші депутати реалізуєте. Це все враховано комітетом в новелах і в правках цього до цього закону. Ставлю на голосування поправку 311. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати.

Мусію включіть мікрофон. А потім буде Німченко 59-а. Зараз включіть Мусію мікрофон. 13:43:05 МУСІЙ О.С. Шановні народні депутати, прошу звернути увагу, що наша правка стосується якраз внесення в 5 статтю також з доповнень щодо Автономної Республіки Крим і щодо Севастополя. Загалом стаття 5 вона є абсолютно декларативна, тому що вона посилається на те, що і так вже передбачено чинним законодавством України у вигляді Конституції і законів. Або ця стаття взагалі немає бути в цьому законопроекті, якщо так вже все передбачено. Але, якщо законодавець хоче врегулювати стосовно конкретних окупованих територій, дуже бажано включити всі окуповані території, а не розмежовувати їх чомусь на Донецьку-Луганську окремо і на Автономну Республіку Крим окремо. Тому прошу системно і цілісно підійти до побудови побудови цієї 5 статті теж, і врахувати нашу правку повністю, а не редакційно, про що прошу всіх проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 260 правка відхилена комітетом. Хто її підтримує, я прошу проголосувати, будь ласка.

По-перше, я хотів би сказати, дуже дивно чути риторику від медичного працівника стосовно розстрілів, це ми давно десь чули на початку 1933 року. Я хотів би, щоб ми тихенько слухали цю справу, тому що нас слухають люди, які на сьогоднішній день знаходяться по ту сторону. Вони думають там про яку інтеграцію, реінтеграцію йде мова в залі, коли призивають розстрілювати за гуманітарні дії, шановний пане Мусій? А тепер вже по справі. Давайте ми подивимося про те, про що йдеться в статті 5 і яка пропозиція стосувалася тут виключно того, що для роботи потрібно, щоб територіальні громади, щоб об'єднані територіальні громади і кожен громадянин бачив захист, конкретний захист від держави. Що таке суверенітет? Суверенітет – це не аморфне розуміння,

Дана поправка врахована редакційно. Хто за те, щоб врахувати її повністю так, як подав її народний депутат Німченко, прошу проголосувати.

Я вибачаюсь, що займаю час, але все-таки буду стукатись. Я розумію, що спрямованість закону в розробці авторів не дає нам можливості з точки зору юридичної техніки органічно вписувати Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Втім в цьому і є моральні втрати, тут вже говорилось про те, як реагують мешканці Криму на наше обговорення. В цьому є також і можливість загрози виникнення додаткових проблем на шляху деокупації Криму. Тому я наполягаю на включенні в цю статтю 5, яка дійсно також носить загальний характер, але включити Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Дякую вам. Дана правка комітетом відхилена, хто її підтримує, прошу голосувати.

Шановні колеги! Тарас Пастух, "Об'єднання "Самопоміч". Ми наполягаємо на тому, щоб нарешті в законі починати називати речі своїми іменами. Коли ми говоримо про становлення суверенітету, ми фактично заперечуємо окупацію, тому що суверенітет потрібно відновити. І хлопці, які загинули в донецькому, луганському аеропортах, Дебальцеве, Іловайську, вони не на кордоні загинули забезпечуючи суверенітет. А вони його намагалися відновити і звільнити нашу територію. Тому потрібно нарешті вже дійти і називати речі своїми іменами – це, перше. І, друге, я просто хочу сьогодні звернутись до українців, щоб вони зрозуміли, сьогодні, шановні українці, не важливо хто проголосує в цілому за цей закон, а важливо хто сьогодні б'ється за те, щоб цей закон нарешті став законом. І він почав працювати зі своїми юридичними механізмами. Я просто хочу сказати одне застереження одного з американських генералів, коли ми до нього апелювали про Закон визнання територій окупованими, він сказав: Путін вам не дасть цього зробити. І сьогодні фактично відбувається підміна прийняття закону на просто якусь своєрідну…

Шановні колеги! Деякі народні депутати зараз, вибачаюсь, за те, що вони вносять правки в цей законопроект, згадуючи постійно Крим і Севастополь. Друзі, ну, тут навпаки мусить вибачатися автор цього законопроекту, суб'єкт законодавчої ініціативи: Президент Петро Олексійович Порошенко, котрий подав такий сумнівний, з точки зору, якості законопроект, який ми мусимо тут щоразу виправляти з такими зусиллями, проводячи ту дискусію, котра насправді дискредитує, в тому числі президентську владу. Оскільки вона ставить під сумнів лояльність автора цього законопроекту до кримчан, котрі залишилася під путінською окупацією. Просто забути їх, це була величезна неповага, з точки зору, Президента, з боку Президента до тих кримських патріотів, котрі залишилися під російською окупацією. Тому друзі, колеги, будь ласка, прошу вас давайте зробимо нашим патріотам в Криму приємно, давайте приберемо виняткову згадку Донецька й Луганська і всі окуповані території визнаємо окупованими, в тому числі Крим. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 270 правка комітетом відхилена. Хто її підтримує, прошу голосувати.

Світлана Заліщук. Шановні колеги, пропоную правку, в якій підкресліть позитивні зобов'язання України до наших українських громадян. Зокрема, я пропоную викласти у такій редакції абзац другий статті 5, що наші державні органи вживають заходів відповідно до міжнародного права для захисту прав і основоположних свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях. Хочу зауважити, що Україна ще у 2915 році зробила відступ від міжнародного пакту про гуманітарні і політичні права, а також відступ від декларації з прав людини. І там, де Україна не має можливості їх дотримуватися, ми їх не дотримуємося. Але водночас ми не повинні перетворити життя людей, які опинилися у біді, в нестерпне життя. Цим законом, безумовно, ми відстоюємо державні інтереси, але ми повинні враховувати права людей, які залишаться на тих територіях. Дякую. Прошу підтримати. Дякую вам. 277-а відхилена комітетом. Хто її підтримує, прошу голосувати.

Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Продовжуючи про інтереси цивільного населення. Якби цей закон дійсно містив норми, якими ми б визнавали Росію агресором, визнавали дати окупації, то логічним було б і наступне положення, коли на окупанта, на країну-окупанта покладається згідно Гаазької, Женевської конвенції всі зобов'язання по дотриманню прав цивільного населення. Це значно спростило б для України ситуацію, коли, ще раз підкреслюю, тисячі позовів знаходяться в Європейському суді по правам людини. І якщо ми не займемо чітку позицію, не визначимося, хто хто є окупантом і хто несе відповідальність перед цими людьми, в результаті може статися так, що тільки Україна, українці, платники податків будуть нести всю відповідальність за ті збитки, які Росія нанесла своєю агресією проти України . Тому обов'язково необхідно визнати, що це... 285 правка врахована частково. Хто за те, щоб врахувати її повністю, прошу проголосувати.

Шановні колеги, партія УКРОП наполягає на тому, щоби змінити, внести зміни до статті 5 закону України... законопроекту цього і послатися, що збройна відсіч агресії Російської Федерації має відбуватися відповідно до статті 4 Закону України про оборону. Мова йде про введення воєнного стану на окупованих територіях лінії розмежування, прилеглих районах. Нагадаю як правник, це єдино можливий шлях, коли ми можемо конституційним шляхом обмежувати права людей, навіть обшукати, затримати. Це дозволить формувати ефективну відсіч, оскільки можна буде мобілізовувати ресурси. Це надасть можливість визнати військовополоненими реально наших хлопців і дівчат і визволити їх, відповідно до Женевських конвенцій. Я прошу вас підтримати голосування за цю правку, яка передбачає введення воєнного стану на окупованих територіях. Дякую вам. Ставлю на голосування поправку 280, вона врахована частково, але група авторів наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує, я прошу голосувати.

290. Не наполягає. 291. Не наполягає. 292. Не наполягає. 294. Наполягає. Німченко, 294. Шановні колеги, в даній статті, в якій пропонувалася зазначена редакція, йдеться питання про захист цивільного населення на територіях, які не які не підконтрольні Україні, як в законі пропонується називати "окупованими". По-перше, хотів би сказати, що поняття "АТО" і "окупована територія" воно не співвідноситься з точки зору правового визначення. І друге. Якщо ми ведем мову про захист тих людей, то повинні виписати конкретні механізми і визначені принципи, а не виходити з того, що там вороги сплошні, сепаратисти і все інше, там нема тих цивільних людей, які є українцями, які є часткою нашої незалежної і цілісної держави. Хіба на єднання така мова буде йти? А тому прошу поставити на підтримку мою пропозицію. Спасибі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 294. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати.

За-25 Рішення не прийняте. Колеги, прошу мене послухати уважно. Ми щойно пройшли половину правок до даного законопроекту. Це при тому, що ми працюємо по ньому вже 3,5 години. У нас після обіду 2 години. Якщо ми будемо йти тим же самим темпом, яким йшли, ми просто ввійдемо з тим законопроектом в середу, що я вважаю неприйнятним. Тому я ще раз звертаюся до усіх народних депутатів, бо я знаю, що в залі більшість підтримує позицію, щоб визначити Росію як агресора. Особливо там, де правки дублюються, щоб їх не наголошувати, особливо там, де вони є однотипні. Зараз я продовжую засідання на 15 хвилин, і я ще раз прошу авторів правок на кожній не наголошувати. Отже я далі перераховую. 296. Наполягає. Семенуха. Семенуха роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Колеги, давайте визнаєм, що сьогодні Україна не може гарантувати захист права на життя, здоров'я та збереження майна осіб, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. І даний факт має бути закріплений в законі. В іншому випадку держава змушена буде нести відповідальність і компенсувати витрати за злочини, які скоєні внаслідок агресії Росії. Вже сьогодні українські суди першої інстанції приймають рішення за відповідними позовами на користь громадян України. І сплачувати за це будуть саме платники податків України, а не Росія. Ми пропонуємо уточнити щодо закінчення тимчасової окупації, відповідальність держави України за захист права на життя та збереження майна на тимчасово окупованих територіях, відповідно до норм міжнародного права, а саме Четвертої Женевської конвенції, покладає відповідальність на державу-окупанта. Тобто все, все, буде нести відповідальність, і фінансову зокрема Російська Федерація. І ми пропонуємо поширити цю норму не лише на окремі території Донбасу, але й на Крим і Севастополь. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 296 правка відхилена. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

Її повністю можна врахувати? Тобто 307 правка є врахована редакційно, можна поставити, щоб її врахувати повністю. На ті, які враховані повністю, можна ставити на підтвердження. Якщо враховано редакційно, можна поставити, щоб її врахувати повністю. Є пропозиція Романа Семенухи, щоб 307 правку не враховувати в тій редакції, в якій врахував комітет. Хто підтримує пропозицію Романа Семенухи, прошу проголосувати. А, будь ласка, я думав, що ви без виступу. Будь ласка, пане Роман. 14:00:40 СЕМЕНУХА Р.С. Шановні колеги, я хочу поставити на підтвердження правку, яку враховано частково депутата Веселової. Правка створює суттєві ризики, а то й прямо передбачає прийняття Україною правочинів, які здійснюються на окупованих територіях. Що це, як не фактично легалізація окупаційної влади? Беззаперечно Україна має забезпечити максимальну інтеграцію людей, які внаслідок агресії опинилися на тимчасово окупованих територіях. Але як може Україна здійснювати соціально-економічну програму на територіях, які вона не контролює? Правка підтримана у такій редакції, що неприйнятна категорично. Тому прошу поставити на підтвердження. Дякую. Дякую. Дана правка врахована редакційно. Хто за те, щоб врахувати її в тому об'ємі, в якому подали автори, прошу проголосувати.

308-а. Ну таж сама історія. Будь ласка, пане Роман. Без виступу. 308-а врахована редакційно. Хто за те, щоб врахувати її в повному об'ємі прошу проголосувати. Хто за те?

Наполягає Веселова. 310-а. Будь ласка, включіть мікрофон. стосується реєстрації фактів народження та смерті громадян, які проживають на окупованій території. Зараз законодавством це питання улагоджене, прийнятий закон, який діє, яким користуються громадяни України, які виїжджають з окупованих територій, вони мають можливість зареєструвати факти народження та смерті через суд. Моєю правкою, 310, пропонується адміністративна процедура реєстрації таких фактів народження та смерті громадян, що проживають на окупованій території. Дякую. Комітет відхилив її. Хто підтримує поправку 310, прошу проголосувати.

316-а. Колеги, ви, будь ласка, не нервуйте. Достатньо підняти руку. Чи був випадок, що я не надав слово? Не було. Тому не реагуй так емоційно. Спокійніше. 316-а.

версії, яку нам запропонував Президент Порошенко, вказана в останньому абзаці така фраза, що держава Україна не несе відповідальності за протиправні дії Російської Федерації як держави-агресора. Це дуже добре. Але, коли стане питання відшкодування завданих збитків, то нашим громадянам прийдеться йти до суду і в судовому процесі, і в цивільному законодавстві використовуються трохи інші терміни. Ми пропонуємо спростити і надати дороговказ суддям для того, щоб вони задовольняли позови проти Російської Федерації, і додати фразу, що відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації державі Україна, юридичним і фізичним особам в повному обсязі покладається на Тобто це спростить юридичний захист. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дана правка врахована частково. Хто за те, щоб прийняти її повністю в редакції авторів, прошу проголосувати. Будь ласка. За-62 Рішення не прийнято. Спочатку буде Веселова, а потім дам Мусію. Включіть мікрофон, Веселова. І назвіть відразу номер правки, будь ласка. Шановні колеги, прошу підтримати мою правку номер 311. Вона звучить таким чином. Установити, що громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, виплата пенсій та надання соціальних послуг здійснюється на неокупованій території у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за умови подання щороку до 31 грудня заяви про продовження виплати. Сума пенсій, на які особи маю право, сплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. В даний час Пенсійний фонд України не закладає навіть у резервний фонд ту заборгованість перед громадянами України, які проживають на окупованих територіях, і ми не знаємо, яку суму пенсій ми повинні будемо сплатити після звільнення, тому що не здійснюється навіть такий облік. До того ж є ризик подання цими громадянами України позовів до ЄСПЛ, тоді ми відшкодуємо не лише суми пенсій, а ще і моральний збиток. Тому прошу підтримати цю поправку і відно… Отже, 312-а, так? 11-а. Ставлю на голосування поправку 311. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. За-46 Рішення не прийнято. Включіть мікрофон пану Мусію. А ви наголосіть, про яку правку ви будете говорити. 14:06:51 Я якраз хочу тут подякувати комітету, що він включив два дуже хороших пункти: це другий пункт цієї статті про звільнення всіх незаконно затриманих з боку Російської Федерації українців і третій – щодо відповідних порушень матеріальних прав українців, які були здійснені. Але у у законі про, як і в існуючому Законі про окупацію Криму цих пунктів немає. Що вам заважає зараз, внісши назву Крим і Севастополь, так само підтвердити незаконні майнові права, порушені Російською Федерацією і звільнення заручників з Криму? Тим самим ми цим законом вирішили б кримське питання незаконно затриманих кримських татар, українців і всіх інших. Українське законодавство цього не регулює. Ну, невже важко вписати два слова "Автономна Республіка Крим" туди і це вирішить питання дати змогу подавати це у міжнародні суди і забезпечити… Дякую вам. Отже, 316 правка врахована частково. Хто за те, щоб врахувати її у повному об'ємі, як подали автори, прошу проголосувати. 14:08:21

Сашко наполягає, так? 317-а. Будь ласка, Сашко. Включіть мікрофон. 14:08:29 САЖКО С.М. Незважаючи на те, що Рада безпеки ООН в своїй резолюції по Україні від 17 лютого чітко зазначила, що вирішення ситуації в східних регіонах може бути досягнуто лише через мирне врегулювання цієї кризи. Рада безпеки ООН

гарантії, та пільги для наших громадян в АТО будуть збережені. Частину другу статті 6 законопроекту після слів "визначається Законом України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим тимчасово окупованих територій України" доповнити словами "та Законом України про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 317 правка комітетом відхилена. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

Необхідно вилучити, на наш погляд, частину другу статті 6 законопроекту, оскільки вона фактично встановлює можливість торгівлі з тимчасово окупованими територіями. І, ми вважаємо, що це є абсолютно неприпустимо так само, як і всі інші питання пов'язані з визнанням правочинів на окупованих територіях. Ми вважаємо, що це повністю суперечить логіці елементарній, це повністю суперечить тому, що ми визнаємо ці території окупованими. І тоді це буде просто квазівизнання, якщо ми не будемо підсилювати це такими необхідними кроками. Тому ми вважаємо, що торгівля з окупованими територіями є неможливою. Ми вважаємо, що визнання будь-яких правочинів на окупованих територіях є неможливим і не треба це прикривати ніякою гуманітарною риторикою, якщо це окупована територія, то вона є окупована і крапка. Ми не визнаємо ніяких документів звідти і ми не маємо мати з ними жодних економічних контактів, поки ми їх не звільнимо і не повернемо в конституційне русло. Дякую вам. 320 правка відхилена. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

Шановні колеги, прошу підтримати мою правку 334, яка стосується врегулювання питання по тимчасово переміщеним вузам та абітурієнтам, які вступають з тимчасово з тимчасово окупованих територій вступають у вузи, які розміщені на підконтрольній території України. Це питання вже владнано діючим законодавством, але, якщо зараз не внести його в новий закон, то нам доведеться або приймати новий закон і врегульовувати по новій це питання, тому що воно прив'язано до терміну антитерористичної операції, або є змога зараз підтримати мою правку. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 334 правка відхилена комітетом. Хто її підтримає, прошу голосувати.

для цивільного населення, для захисту їх прав. І ми тут дуже чітко визначаємо, тому що є конкретні механізми в міжнародному праві і Україна буде якраз виглядати дуже позитивно і збалансовано, якщо, з одного боку, ми говоримо про те, що окупант і він має нести відповідальність за права людини, і дотримання прав людей на цих територіях. Але, в той же час, ми, як Україна, як держава, сприяємо громадянам в захисті їх прав в Європейському суді по правам людини, ми сприяємо в захисті їх прав, згідно статті 33 Конвенції про захист прав людини. Тобто ми всіма силами, як може Україна, будучи жертвою російської агресії, допомагає своїм громадянам, в тому числі тимчасово переміщеним особам для того, щоб захистити свої права у зв'язку з порушенням їх Російською Федерацією. Дякую. Дякую. Поправка 338 врахована частково редакційно. Хто за те, щоб врахувати її повністю, прошу її проголосувати. За-49 Рішення не прийняте. І в цьому розділі першому останні дві поправки 343 і 344 Левченка.

лишає таку можливість, не просто її лишає, цей законопроект її узаконює, за рішенням Кабінету Міністрів можна проводити таку торгівлю. Ми пропонуємо додати статтю 6/1 до законопроекту, де чітко було б сказано, що господарська діяльність на тимчасово окупованій території забороняється, в тому числі будь-які операції з постачання будь-яких товарів, робіт, послуг на тимчасово окупованій території, крім діяльності з переміщення на тимчасово окуповану територію гуманітарної допомоги у співпраці з Міжнародним комітетом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та підконтрольним Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Не може бути торгівлі з окупантом, торгівля з окупантом полегшує окупацію. Ви постійно маніпулюєте, говорите про те, що не треба розривати зв'язки. Але насправді, якщо захопили шматок країни і ви полегшуєте тому, хто захопив шматок країни, далі контролювати цей шматок, то ви тим самим і розриваєте зв'язки, не може бути торгівлі… Це 344-а. Третя, так? Отже, вона відхилена комітетом. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. Рішення не прийняте. Давайте ще 344-у. Ви будете наполягати, пане Юрію? Ні 44-а ще цього розділу. Добре… тобто ви… щоб я знав, з якої ми починаємо. Тоді ми з 44-ї починаємо роботу після обіду. Зараз згідно Регламенту я змушений завершити ранкове засідання. З вашого дозволу я скористаюсь ще можливістю, щоб прочитати оголошення. І хочу наголосити, ми сьогодні повинні сконцентруватись, щоб завершити розділ законопроекту. І буду просити всіх після обіду працювати ефективно.Зараз коротке оголошення. Перше. Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського об'єднання "Правозахисна коаліція". Співкерівниками цього об'єднання обрано народних депутатів Олену Сотник та Ігоря Луценка. Наступне: відповідно до статті 60 Закону України про Регламент повідомляю про створення міжфракційного об'єднання "Питна вода". Керівником цього об'єднання обрано народного депутата Реку Андрія Олександровича. Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради" повідомляю про створення у Верховній Раді України міжфракційного депутатського об'єднання "Коаліція на підтримку плану економічного розвитку та інвестицій" "Плану Маршалла" для України. Керівником цього об'єднання обрано народного депутата Гопко Ганну Миколаївну. І, таким чином, колеги, ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Вечірнє засідання розпочнеться в 14:00. Тому прошу автора правки рівно о 14:00 бути на місці… о 16-ій, о 16:00 бути на місці. І о 16 годині я прошу всіх народних депутатів прибути в зал для продовження нашої роботи. Дякую